Уважаеми народни представители, заседанието продължава с: ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. Новопостъпили питания за периода от 8 до 14 февруари 2013 г.:

Следва да се отговори в пленарното заседание на 22 февруари 2013 г. Писмени отговори за връчване от: - заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Корнелия Нинова; Нинова; - заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; - министъра на култура Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Румен Петков; - министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Петър Димитров;

Атанасов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Михаил Миков; Михаил Миков; - министъра на външните работи Николай Младенов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев; - министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Петър Хлебаров; Хлебаров; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Валентин Николов; - министъра на образованието, младежта и науката Стефан Воденичаров на въпрос от народния представител Хасан Адемов; - Хасан Адемов; - министъра на образованието, младежта и науката Стефан Воденичаров на въпрос от народния представител Станислав Станилов; - министъра на образованието, младежта и науката Стефан Воденичаров на въпрос от народния представител Станислав Станилов.

Уважаема госпожо председател, господин министър-председател, уважаеми колеги! Поставихме актуален въпрос заедно с колегите Орешарски и Атанасов до министър-председателя във връзка със статута на част от крайбрежната плажна ивица „Морски плаж – Бургас-централен” около обект „Фрегата”, като в нашия въпрос изрично сме акцентирали върху факта, че министърът на регионалното развитие и благоустройството госпожа Лиляна Павлова си е позволила да фалшифицира решение на Министерския съвет. рамките на цялата тази дискусия вече публично е известна и стенограмата на Министерския съвет, в която министър-председателят в обобщението си изрично разпорежда в решението на вносител да бъде отчетено и становището на Министерството на финансите. В крайна сметка това грубо е пренебрегнато от министър Лиляна Павлова...

Аз не разбирам защо Вие след като виждате, че става дума за подмяна на решение на Министерския съвет, ни връщате въпроса с аргумента, че това е от компетенциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Или подценявате министър-председателя,

Отговорено Ви е в писмо. Това е в ресора на управление на министъра на регионалното развитие и благоустройството, затова въпросът е отклонен от министър-председателя и е насочен към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Питане от народния представител Георги Пирински относно дългосрочния икономически план на правителството. Господин Пирински, имате възможност да развиете питането. Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожо председател, господин министър-председател, уважаеми колеги! В доклада по бюджета за тази година, внесен от министър-председателя през октомври 2012 г., министър-председателят заявява, че с Бюджет 2013 продължава провеждането на разходна политика, основана на приоритетите, залегнали в дългосрочния икономически план на правителството. Питането ми към господин Борисов е следното: Първо, кога Министерският съвет е разгледал и приел посочения във Вашия доклад план? Второ, какви са определящите дългосрочни цели и какви са основните насоки и етапи на изпълнение на плана? Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Пирински! Дългосрочният икономически план на правителството не е документ, а съвкупност от основни стратегически документи – Програмата на правителството за европейско развитие на България, Средносрочната фискална рамка за периода 2010-2013 г., приета в началото на мандата на правителството през август 2009 Конвергентната програма на Република България и тригодишната бюджетна прогноза за съответния период, Националната програма за реформи на Република България, изготвена в изпълнение на Стратегия „Европа 2020”. Съществуват и поредица други стратегически документи и планове, в които са разработени насоките за постигане на приоритетите на правителството. Част от тях съвпадат с мандата на правителството, а някои от тях обхващат и по-дългосрочен период, осигурявайки индикативна рамка за ресурсно обезпечаване политиките и приоритетите в отделните сектори при отразяване на прогнозата за развитие на българската икономика. Икономическите и фискални цели на правителството, както и приоритетите на разходната политика, са необходима стъпка за разработването на годишните закони за държавния бюджет. правителствените документи се разглеждат обвързано многогодишните цели и приоритети за социално-икономическо развитие на страната и провежданата политика за поддържане на балансирана фискална позиция и отражението й върху бюджета. Господин Пирински, документите, които цитирам, са обобщение на целите, приоритетите и мерките за реализиране на икономическата политика на страната. Затова доклада към Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г., приет от Народното събрание, е използван терминът „Дългосрочен икономически план на правителството”. Това са формалните уточнения, които съм длъжен да направя. Ако Вие се интересувате от политическите виждания на правителството, мога да Ви уверя, че по тях се работи непрекъснато. Само преди месец правителството прие Национална програма за развитие на България 2020, в която са заложени основните приоритети, политики и мерки, които ще бъдат основа на управление на следващия програмен период до 2020 Благодаря Ви, че с този въпрос ми давате възможност да Ви ги представя. Първо, подобряване на достъпа и повишаване качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила. Второ, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Трето, постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал. Четвърто,

укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса. Седмо, гарантиране на енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност. Осмо, подобряване на транспортната свързаност и достъпът до пазари. Това са приоритетите, по които правителството работи и сега. Тяхното осъществяване до 2020 г. ще гарантира устойчиво и успешно развитие на икономиката на страната. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря. Господин Пирински, заповядайте за до два уточняващи въпроса. (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Първо, господин Борисов, стана ясно, че дългосрочен икономически план правителството няма, има най-различни документи. Първият ми въпрос към Вас е къде е Националната програма за развитие? През юни 2010 г. Вие тук, от тази трибуна, тържествено заявихте, че оглавявате Съвет за развитие на Министерския съвет, който ще подготви много по-амбициозен и комплексен документ от Програма 2020, в която, както Вие тогава заявихте, ще бъдат обхванати всички сфери на социално-икономическото развитие в един достатъчно дългосрочен период. Тихомълком Вие подменихте това с така наречената „Програма 2020”, която се опитахте тук да очертаете, но целият въпрос е, че именно тази координация и съгласуване между различните стратегии, програми и така нататък, която програмата за развитие и съветът, оглавяван от Вас, трябваше да осигури, не се получи. Ние сме свидетели на крещящи примери на разминаване в действията на Вашето правителство буквално тези дни. В понеделник се оказа, че министърът на финансите не е съгласен с министъра на труда и социалната политика по предложенията за формула за минимална работна заплата, която уж сте съгласували. За никакво съгласуване и за никаква координация не можете да говорите. Вторият въпрос е правите ли връзка между тази пълна липса на каквато и да е последователност във Вашите действия и протестите, които днес заливат страната? Защото това са протести срещу политиката на пълна непредсказуемост, която водите. Това са протести на недоверие към Вас, като министър-председател, към правителството и към политическата партия. Така че всичко, което следва от това – 30% сива икономика, 80% семейства, които не смеят да планират друго дете, защото не знаят какво ги очаква, 500 700 милиона – неразплатени, всичко това е плод на тази Ваша безхаберна политика.

има право по правилника. аз винаги се отнасям с много голямо уважение към хората, които протестират, защото това са техните нужди и всеки един в демократична държава може да ги изяви. Аз, както и моите министри, не казвам да се разтури „тази седянка”, не ги игнорирам, както правехте Вие, а точно обратното. Затова всички ресурси на държавата – за радост вчера и от Прокуратурата, работят активно и аз съм убеден, че както във всички останали протести досега, държавата адекватно е реагирала и хората са оставали удовлетворени, някои от тях, разбира се – с решенията на Българския парламент. Това беше за шистовия газ, това беше за АКТА, това АКТА, това беше за генномодифицираните храни много пъти, за което благодаря на всички политически партии, които тогава са ги подкрепили. Нормално е като партия в опозиция да се опитвате да се присламчите към тези протести. Нормално е, но това е единственият начин да ги обезсилите. Защото реално Вие сте взели дейно участие много, много години в изграждането на всички тези енергийни норми, регулатори, подписвания на договори отляво и отдясно, които сега вече започват да излизат наяве в сметките на хората. Не на последно място, бих казал, че винаги се премълчава, че махнахме посредническата доставка на газ. Всичко това рефлектира и през следващите месеци и години ще има положителен ефект. Съжалявам, че Вие така разглеждате програмата на правителството – наричате я с думи, с които изобщо не мога да се съглася, но аз мога да Ви убедя, че и в условията на най-тежката криза ние ще строим, строим и ще оставим повече неща след мандата, отколкото сте оставили Вие. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА Госпожо председател, това, което чухме от министър-председателя, говори преди всичко за едно за пълното му безсилие да отговори на въпроса, който му поставих: къде е Националната програма за развитие? това, което чухме, още веднъж показва пълното му нежелание или неспособност да носи отговорност – той, като министър-председател, и правителството за собствените си действия. Отново чухме опит за пледоария какво е било в предишни периоди, какво се прави сега – да се позамажат нещата,

едва ли не да се демонстрира загрижеността на правителството как решава въпросите. По-фрапантна, безотговорна политика едва ли можем да си представим. Това, че днес Борисов говори с един разумен, нормален тон, не бива да изтрива спомена за поведението му и за изразите, които той употребяваше през тези години към опозицията, за особено фрапантното му пренебрежение към Парламента, където и от ръководителя на нашата парламентарна група, и от мен през предишни години нееднократно е предлагано Парламентът да утвърждава национални позиции, когато се отива в Брюксел, това беше потвърдено от господин Станишев и днес, и пълното нежелание на господин Борисов въобще да направи една крачка в това отношение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Питане от народния представител Антон Кутев относно приоритетите на Република България в отношенията ни с евроатлантическите партньори. Господин Кутев, слушаме Ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, уважаеми колеги! Питането ми, както вече стана ясно, е относно приоритетите във външната политика и по-конкретно приоритетите, свързани с евроатлантическите партньори на България. То му беше зададено преди около два месеца, поради която причина в него съм включил по-конкретно каква част от тези приоритети беше защитена при посещението в САЩ.

част от питането щеше да бъде насочена не толкова към срещата с президента Обама в САЩ, колкото до прибързаното за мен политическо решение да обявим така обоснованото предположение, че „Хизбула” участва в атентата. За мен тези неща са пряко свързани. Въпросът ми е какви са външнополитическите приоритети и как ги спазваме, но съвсем умишлено вкарвам предварително темата за признаването на „Хизбула” в този атентат с въпроса каква е позицията на премиера? Видях каква е позицията на вътрешния министър, но така и не чух премиерът да каже за какво става дума. Обръщам внимание на това, защото за мен то е едно грешно политическо решение със стратегически последици за страната, които най-вероятно ще имат дълги

Беше абсолютно очевиден външният натиск от страна и на Израел, и на Съединените щати, когато ставаше дума за решението, което в крайна сметка Вие обявихте. Факт е, че съобщение в медиите какво ще бъде Вашето решение излезе няколко часа преди Вие да го обявите, което безспорно означава и показва натиска, на който всъщност Вие бяхте подложени, респективно България.

но и много държави от Европейския съюз. Отгоре на всичко в Ливан не е ясно какви могат да бъдат последствията от това, защото там това може да струва много човешки животи. Тоест тези няколко Ваши думи, направени под очевиден външен в крайна сметка водят до огромни последствия. Затова задавам питането към Вас: какви са външнополитическите приоритети на България? Как и по какъв начин с действията си в Съединените щати и след това с изказването си конкретно за „Хизбула” защитихте тези интереси? За отговор – министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов.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 По време на срещата ми с президента Обама представих постигнатото от нашето правителство в поддържането на финансовата стабилност, резултатите от усвояването на европейските фондове и постигнатото в сферата на енергийната сигурност от спирането на „Бургас – Александруполис” заради несъответствие на нашите интереси, през „Белене”, който във вида, както беше подготвен, е истинска заплаха за България, до проучванията за газ в нашата акватория, имам предвид шистов газ. Потвърдих интереса ни към проекта „Набуко” и в целия южен коридор, както и участието ни в „Южен поток”. Получих уверенията на президента, че в този сектор, който той също смята за много важен, ще си сътрудничим по всички въпроси. Разговаряхме за мащабната съдебна реформа и свързаната с нея борба срещу корупцията и получих уверението, че администрацията на президента ще работи с нас по тази тема през инициативата „Отворено управление”. С президента Обама се съгласихме, че оперативното сътрудничество в борбата срещу международната престъпност и тероризма е наше общо изключително важно постижение. Това, което правим заедно със САЩ през последните години тази област, е уникално, защото се гради върху взаимно доверие и висок професионализъм. Показателни са резултатите от съвместните ни операции срещу наркотрафика, трафик на хора, пране на пари, икономически престъпления, престъпления в кибер пространството, и разбира се, срещу тероризма. По време на срещата президентът Обама определи България като стабилен и надежден партньор на САЩ в Европа, на Балканите и НАТО. Що се касае до казаното от Вас – имате предвид Консултативния съвет при президента, Вашият лидер на партия изслуша много обстойната, пълна информация от разследването на службите и прокуратурата по атентата в Сарафово, с всичките й подробности. Вицепремиерът Цветанов огласи това, което прокуратурата му беше разрешила да изнесе като информация. Вътре на съвета няколко часа преди това всички участници слушаха това, което той презентира. Нормално е някой от тях го каже и на медиите. Не мога да разбера защо, след като председателят на Европейския парламент Мартин Шулц излезе и похвали разследването и правителството на България; след като Съединените щати, Великобритания и много други – Германия, Израел, Гърция, Италия толкова единодушно определиха разследването като добро и поздравиха българските разследващи институции и прокуратура, за Вас това е лошо?!

също потвърдиха всичко това, ние трябва да мълчим?! Аз не мога да си обясня защо Вие така обиждате „Хизбула”, защото ако считате, че това е организация, която ще ни отговори с терористичен акт, затова че сме я посочили, повтарям, чрез службите и затова именно не Президентът или аз, а представителят на службите в Европейския съвет го обяви, това би било тежка обида за тях. Вие не им правите добра услуга в случая. Ако Вие се страхувате от терористичен акт в България заради това, то означава, че тази организация има тези възможности.

госпожо председател, уважаеми господин премиер! Вие на практика не отговорихте на основната част от питането, която касаеше външнополитически приоритети на държавата. Може би сте го оставили за следващата част от изказването си. Иначе по повод на „Хизбула” и на това кого обиждаме и кого не – аз такива неща не съм говорил. Имах предвид съвсем други нещо и то е, че България с този Ви ход се вкарва в един международен замисъл, за който България няма нито интерес, нито капацитет да участва. И аз не се опасявам от „Хизбула” в този случай. Аз се опасявам от огромното количество терористични организации, които работят по света, започвайки от „Ал Кайда” нататък. И ако Вие имате този прочит и не сте разбрали че с тези си действия Вие предизвиквате тези терористични организации, съжалявам, но някъде много сериозно Ви куца външната политика. Между другото, това не е само моя констатация. Готвейки се днес за въпроса си, говорих с доста дипломати, до които успях да стигна – бивши и настоящи. Общо взето натрапчивото натрапчивото им впечатление е, че България отсъства от външнополитическата сцена и в европейски и в регионален план. Външното министерство се е превърнало по-скоро в туристическа агенция, отколкото в реално министерство, което защитава българските интереси. Във връзка с това аз все пак ще се върна към външнополитическите приоритети. И тъй като ще се спра само на някои от тях по-подробно, ще Ви помоля към двата уточняващи въпроса да ми кажете за тях, защото в програмата на ГЕРБ прочетох, че ускорената подготовка и присъединяването към Шенген, това е програма отпреди четири години, е Ваш външнополитически приоритет. Какво стана с този приоритет? Приоритет 4 от програмата на ГЕРБ (реплики от ГЕРБ), ако не знаят господата, които се обаждат в залата, е за засилване на ролята на България в глобалната икономика. Първа точка от този четвърти Ваш приоритет на ГЕРБ – външнополитически – е привличане на чуждестранни инвестиции особено в машиностроенето, новите технологии и комуникациите.

Има още няколко въпроса, включително какво се случи с визите? Сега приключвам, госпожо председател. Какво се случи с американските визи, тоест с визите за български граждани за Америка? Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, Министърът по европейските въпроси на Холандия преди няколко дни направи едно изявление, което ме прави доста по-голям оптимист. Знаете, че всички държави са безусловни, включително и Европейската комисия. На ясен глас, възможно най-ясно, точно заради такива като Вас, и президентът Барозу в София каза: „България е изпълнила всички критерии на Европейската комисия.” Всички! Ето Ви една тема, по която можеше всички политически партии, всички евродепутати да проявят единство. Защото България не е правителството на ГЕРБ, а България. Те казват – не правителството на ГЕРБ е изпълнило всички критерии, а България е изпълнила всички критерии на Европейския съюз. И тук действително колегата Станишев има право да каже, че в много случаи в Европейския съюз вече се прилагат двойни стандарти. Безспорен факт. Знаете, че ние с Румъния сме заедно. В Румъния, за съжаление, в момента Шенген не им е като приоритет, имат много по-големи проблеми. Надявам се да продължат да работят активно, защото река Дунав е нашата Шенгенска граница с тях. Ясно е, че ние с Румъния вървим заедно. Затова усилията ни действително са насочени към въздух и водни граници. Ако имаше доказани роднински връзки и пране на пари в Канада или в Австралия с „Ал Кайда” или с друга терористична организация, както Вие ги наричате, ние щяхме да дадем тази информация, която са дали колегите от тези държави за въпросните граждани. Ние не сме си ги изсмукали от пръстите. И в момента има висши ръководители на техните служби в България, които работят съвместно с нас и аз се надявам, че това, което правят, ще го довършат. Но, ако месеци наред върви разследването, самите Вие казвахте: „Докъде е стигнало, докъде е стигнало?”, ние обявихме докъде е стигнало разследването. Това, което имахме като информация, споделихме и с нашите партньори, и с Вас. И го направихме на възможно най-високото представено място – Консултативният съвет при Президента. Иначе много е дълга темата за нашите приоритети. Евроатлантическата ориентация на България е ясна. Повтарям –само преди седмица-две в изказванията си почти всички водещи лидери в света похвалиха нашите правозащитни организации. Аз не помня, ако има такъв, разбира се, ще ме зарадва, толкова могъщи държави да посочат България като един действително добър партньор и че нейните институции са си свършили работата.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер! Ясно е, че това, което се случи с предварителното оповестяване, е проблем – аз вече казах къде. Проблемът е в това, че Вие не завършихте както трябваше, навреме това разследване. Доколкото разбрах, Вие точно за това сте си говорили с президент Обама, защото това разбрах аз като резултат, че сте обсъдили, как може, като имате биометрични данни, като имате снимка, като имате един куп неща, накрая се оказва, че нямате извършители, че нямате резултат. Вие, ако имахте окончателен резултат, никой нямаше да Ви задава въпроси. Проблемът е, че Вие направихте едно обосновано предположение, което не е окончателен резултат и което ни вкарва в реална опасност от терористични актове. И тези актове надали ще станат в Министерски съвет. Ако има терористични актове – не дай Боже – те ще станат в метрото на София най-вероятно или на някоя гара, не в Министерски съвет. Така че резултатът от цялата тази дейност не е Вашата лична съдба, а отговорността, която Вие би трябвало да носите пред хората. От тази гледна точка искам да Ви кажа, че това е последователна политика. Това не е случайна грешка. Вашият министър на външните работи ясно заяви: ако ударят Израел, това ще означава, че удрят България. Хайде, обяснете ми на кой външнополитически приоритет отговаря това. Кой е външнополитическият приоритет, който обвързва съдбата на Израел със съдбата на България? Аз не знам такъв. Това е самоубийствена политика. Това е некомпетентност от висш ранг. За мен това е годно за учебниците. Аз няма да се учудя, ако тази реплика на външния министър влезе в учебниците по дипломация като абсолютно неподходящ. Катастрофа, според мен. Тоест, политиката на дюнерите в крайна сметка не ни спаси от терористични актове. Тоест че трябва нещо повече да направите. Факт е, че след толкова въпроси и отговори накрая Вие не ми казахте нито една дума за външнополитическите приоритети.

Питане от народния представител Корнелия Нинова относно резултати към декември 2012 г. от антикризисните мерки на правителството, Разпореждане на Министерски съвет № 180 от 1 април 2010 г.

Правителството на ГЕРБ на 1 април 2010 г. прие антикризисен план. Прие го заедно с работодателите и синдикатите в Мерките в този план са насочени в две посоки. Първата – мерки за подпомагане на домакинствата и семействата за преодоляване на кризата. И втора – мерки за подпомагане на бизнеса, на малките и средните предприятия за излизане от кризата по-бързо. това решение на Министерския съвет пише, че този план ще се реализира от правителството и партньорите му – работодатели и синдикати, всяка година. Всяка година ще се прави отчет как се изпълнява и ако е наложително, ще се коригират мерките там. Три години по-късно – нито веднъж този план не е обсъждан в Министерски съвет, нито веднъж не е анализиран в Националния съвет за тристранно сътрудничество, въпреки настояването на работодатели и синдикати. Три години по-късно Националният статистически институт, не кой да е, а държавният Национален статистически институт, излезе преди седмици със следния анализ: през 2012 г. бизнес средата се влошава спрямо 2011 увеличава се междуфирмената задлъжнялост; растат фалитите на фирми; расте безработицата; расте бедността на българските граждани. Затова питането ми, господин министър-председател, е следното. Нещо не е наред. Имате антикризисен план. Ефект от този план няма. Възможностите са две. Или той не се изпълнява, или, ако се изпълнява, не дава ефекта, който сте очаквали. Затова Ви питам: правен ли е анализ на този план, как го оценявате? Ако го оценявате като грешен, имате ли намерение в оставащите малко месеци до изборите, да коригирате нещо в политиката си в антикризисните си мерки? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – премиерът Бойко Борисов.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Нинова! Осигуряването на благоприятна бизнес среда, подобряването на пазара на труда и постигането на стабилна фискална позиция са сред основните приоритети на правителството и са залегнали

По отношение на фискалната си позиция България постигна забележителен успех. Последните данни за изпълнение на консолидираната финансова програма сочат, че бюджетното салдо за 2012 г. ще бъде около три пъти по-малко от предвиденото, с което страната ни ще се нареди до страни като Германия и Швеция. Дефицитът след 2009 г. ежегодно се свива, като в средносрочен план фискалната рамка предвижда балансирано бюджетно салдо. По отношение на размера на дълга на сектор „Държавно управление” България е на второ място след Естония сред държавите-членки на Европейския съюз, с най-нисък размер на показателя „държавен дълг” към брутния вътрешен продукт по последни данни на Евростат за 2012 г., за което винаги съм казвал, че всички правителства досега имат своите заслуги. В резултат на добрите бюджетни показатели, последният доклад на Европейската комисия за устойчивостта на публичните финанси, публикуван в края на 2012 г. откроява България като страна с нисък риск по отношение стабилността на фискалната позиция заедно с още седем страни в Европейския съюз – Германия, Дания, Естония, Унгария, Румъния, Швеция, Латвия. Подобрената събираемост на бюджетни приходи, проведената пенсионна реформа и оптимизираните бюджетни разходи играят ключова роля за постигане на тези добри показатели. Това от своя страна осигурява по-добра основа за провеждане на структурните реформи с оглед подобряване бизнес средата и пазара на труда. Мерките в областта на бизнес средата и пазара на труда представляват съществена част от мерките за структурни реформи, заложени в Националната програма за реформи. В рамките на своя тримесечен мониторинг на изпълнението, провеждано от Министерството на финансите, отчитаме ускорено изпълнение на предвидените в областта на бизнес средата реформи. Сред успешно завършените мерки в областта на бизнес средата са: разработване на Закон за публично-частното партньорство, изменение и допълнение на Закона за концесиите, за което благодаря на парламента; намаляване на административната тежест с 20%; намаляване на регулаторната тежест чрез нормативно въвеждане на мълчаливо съгласие за регистрационните режими; изготвяне и въвеждане на методика за разходоориентиран размер на таксите, събирани по регулаторните режими; приключване на редица фундаментални мерки в областта на административната реформа за подобряване работата на държавната администрация; предоставяне на нови услуги от НАП за улесняване на плащането на публични задължения, предимно данъци и осигуровки, като единна бюджетна банкова сметка и широк диапазон от други електронни услуги. Продължава работата по намаляване на административната тежест с още 20% до 2014 г. и предоставянето на повече електронни услуги от цялата държавна администрация. Преди няколко дни видяхте и в Агенцията по вписванията колко много такива услуги въведохме. Бъдещите действия на правителството ще се насочат и към мерки, с които да се намали административната тежест на бенефициентите по оперативните програми през следващия програмен период. Предвидените мерки за оптимизация, част от които се прилагат и в настоящия програмен период по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, включват: първо – при подготовката и кандидатстването с проекти въвеждането на електронно кандидатстване по част от процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и намаляване изискуемите документи, намаляване на административната тежест по отношение на малки, по-опростени по-опростени проекти, използване на опростени, по-обективни и количествени критерии за оценка на проектите. Второ, при изпълнение на проекти, стартиране на процедурата за промяна на за определяне на праг по отношение на малки и по-опростени проекти и иновационни проекти, отпадане на изискването за предоставяне на банкови гаранции за извършване на авансови плащания като запис на заповед. За периода 2014-2020 г. се предвижда въвеждането на техническа възможност за осъществяване на цялата комуникация между кандидат-бенефициентите и управляващия орган, както и между отделните звена на системата за допълнение – за следващия програмен период е предвидено и опростяване на административните процедури за отчетност. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Господин министър-председател, това, което изчетохте не става или поне не е отговор на моя въпрос. Това е предизборна програма за следващ период, ако спечелите изборите какво ще правите. Аз Ви питам: какво направихте през последните четири И за да бъдем конкретни, защото излизате извън въпроса, извън документа и знаете, че обичам да се позовавам на документи, особено подписани от Вас лично, ще Ви кажа какво пише тук и как не сте го изпълнили. Пише за бизнеса конкретно „Приемане на изменение в Закона за насърчаване на инвестициите, като инвестициите ще се насърчават с научни изследвания, образование, здравеопазване, информационни технологии”. Вчера приехте Закон за инвестициите, с който насърчихте закупуването на недвижими имоти по морето. Няма нито образование, нито здравеопазване, нито иновации. „Възстановяване в законовия срок на ДДС и акцизи на фирмите”. Не е изпълнено. Не ги възстановявате в срок, бавите ги, мачкате фирмите, правите им насрещни проверки, рекетирате ги и довършихте малкия и средния бизнес. (чете): „Създаване на публични регистри за дължимите средства по обществени поръчки, ДДС и акцизи към фирмите”. Защо бе, хора? Проста работа е – публичен регистър какво дължи държавата. Няма нужда от много усилия, има нужда от желание. Очевидно го нямате. „Създаване на механизъм за увеличаване на минималната работна заплата от 1 юли 2010 г. и всяка година, който да включва както икономически, така и социални параметри”. Не е изпълнено. „Да се положат усилия за временно ограничаване нарастването на държавно регулираните цени на стоки и услуги от обществен интерес”. Не е изпълнено. Напротив, четири-пет пъти увеличени цените на тези стоки и услуги, държавно регулирани. „Въвеждане на регулация, гарантираща лоялна конкуренция и недопускане на монополен натиск”. Обратното – над 63 текста, внесени от правителството, които са лобистки, в подкрепа на монополите и срещу малкия и средния бизнес.

министър-председател. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, действително много е трудно човек да Ви убеди в нещо или да спори с Вас, защото Вие предварително сте си подготвили допълнителните питания и изказването, така че на практика какво ще Ви отговоря, за Вас няма абсолютно никакво значение. Никакви факти, никакви аргументи, нищо, което от направеното казвате или отчитате, човек не може да обори за тези за три минути, а и темите са – всяка една, достатъчно дълги и касаещи различни ресори. Това, което е простичко – аз Ви моля, като казвате „монополи”, да ги посочвате кои са. Това е честно хората да чуят – кои са монополите. И ако може към монополите, като казвате тази думичка, и кои са, да казвате през коя година е извършена съответната приватизационна сделка. Ето това би ме удовлетворило много. Това би дало възможност и на зрителите, и на слушателите, да си направят сметка въпросните монополи кога са възникнали и как са регулирани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:

„През 2010 г. Министерският съвет прие антикризисни мерки, част от които са насочени към облекчаване на бизнес средата и домакинствата. Какво е изпълнението? Ако не сте го изпълнили, нещо ще промените ли?” Не съм излизала и на йота от това, което съм Ви питала. Това, че Вие нямате отговор, не Ви дава право да ме обвинявате, че излизам извън въпросите си. Казвате да кажем кога са създадени монополите. Тогава Ви питам: кой продаде остатъчния пакет на ЕРП-тата; кога продаде 34% държавен дял в ЕРП-тата? Вие и Вашето правителство миналата година. Кой продаде мажоритарния пакет на ЕРП-тата? Не е БСП във всеки случай, така че не отправяйте тези обвинения натам. Да, Симеон Сакскобургготски. Правителство, в което Вие бяхте кандидат за депутат, бяхте главен секретар по това време и също носите отговорност за тези решения. Откъде-накъде сега върху нас ще прехвърляте отговорността (реплики „Е-е-е!” от ГЕРБ) за продажба на ЕРП-та от друго правителство и за това, че Вие продадохте миноритарния пакет миналата година, при това на тройно по-ниски цени? Е, няма такава наглост! По същество по моя въпрос. Господин министър-председател, не сте си изпълнили антикризисния план, сигурно защото не искате, или пък не можете, защото нямате капацитет. Понеже не вярвате на оценката на опозицията, искам да Ви прочета какво казва бизнесът миналата седмица, когато му задават въпроси какво представлява антикризисният план и как ще се справи икономиката. Отговорът на работодателите: „На практика имаме едно противоречиво политическо говорене, по-скоро бърборене, обещания, които не се изпълняват.” Това е Вашата политика в последните четири години. Питат бизнеса: „Добре, кажете как да излезем от тази ситуация? Вие създавате икономиката, Вие създавате работни места, Вие сте хората, които трябва да помогнете на правителството да се оправи.” На

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Масларова, Трудно се води диалог между управляващи и опозиция, когато министър-председателят се явява в Парламента веднъж на два месеца. Какъв е действително смисълът от днешната сутрешна дискусия по Многогодишната финансова рамка или бюджет на Европейския съюз, след като правителството вече е поело ангажименти и е обвързало с тази рамка, която ясно казах, че не е достатъчно защитен българският интерес, следващите две правителства? Защо, когато говорим на другата тема преди малко – обявяването на „Хизбула” за организатор на терористичния атентат в Сарафово, не се задава въпросът: Защо Народното събрание в една парламентарна република, най-малкото специализираната комисия не беше сериозно информирана за данните на Това, което беше говорено от господин Цветанов, беше опровергавано и от главния прокурор, и от много експерти. Без съмнение ние сме заинтересовани от цялата истина, само че правителството заяви, че ще обяви резултатите от разследването, когато има категорични доказателства, валидни за съда, и промени тази своя позиция. Неслучайно нито една от парламентарните групи, които трябваше да легитимират едно решение само на правителството, без никаква достоверна и сериозна информация, дори без един ред писмен доклад пред Консултативния съвет за национална сигурност, отказа да го направи, защото не желае да бъде параван, когато става дума за сигурността на гражданите и за националната сигурност на България. Искам днес да се спра по-широко на темата за отговорността и способността на правителството и на господин Борисов да носят тази отговорност, с която са натоварени на предишните избори, защото коя е днес най-острата обществена тема – протестите на хората срещу непоносимите цени за ток, за отопление. Особено за ток, когато това, което е под черта, е повече отколкото потребеното количество електричество, и хората търсят справедливо отговор. Само че отговорите, които дава господин Борисов, не са достоверни. Нееднократно господин министър-председателят е заявявал пред медиите, пред българските граждани, че той има сто очи, сто уши и контролира всичко в държавата, и няма как да бяга от своята отговорност, първо, за работата на контролиращия орган – Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Извинявайте, господин премиер, ако имате амнезия, господин Семерджиев е бил назначен на този пост на 25 септември 2009 г. от Вас. Да, и Вие носите отговорност за неговата работа. Неслучайно през 2010 г. Вашето правителство изпрати в ЕVN БОП с качулки да проверяват. Какво последва? Затегна ли се контролът върху дейността на енергоразпределителните дружества? Очевидно не! Обяснението, че, видите ли, зелената енергия била виновна за поскъпването, което действително е непоносимо за хората, нямат пари, е абсолютно несъстоятелно, защото при последното увеличение делът

Защо до последния час от обявяването на 13-14-процентното увеличаване на цените на тока миналото лято се говореше за 10%? Кой е обсъдил и реализирал още 3-4% нагоре, с чий мандат? Това са въпросите, на които трябва да се дадат адекватни отговори, защото иначе протестите няма да спрат и трябва да се вземат спешни мерки. Питам, след като преди два дни господин Добрев също заяви готовност да подкрепи това, което преди две седмици предложи Коалиция за България – ръководството на ДКЕВР, председателят й да се избират с квалифицирано мнозинство от Народното събрание и да има ефективен контрол върху работата на ДКЕВР,

Значи Вие поемате тази отговорност. Ами, тогава не казвайте, че искате да се избира с две трети. Вашият министър го каза преди 2 дни тук, да го бяхте направили. Има една парламентарна комисия, която отговаря, специално създадена, за контрол върху ДКЕВР. Питам: за четири или пет месеца съществуване

Очевидно е неефективна, очевидно трябват радикални мерки, за да могат хората да видят, че държавата осъществява някаква защита на потребителите. Няма как да се криете, господин премиер, от Вашата отговорност като ръководител на изпълнителната власт! Миналата година Вашето правителство продаде 33%, които бяха държавни, от дяловете на ЕРП-тата. При това се продадоха на цена три пъти по-ниска от тази, по която същите тези ЕРП-та закупиха от българската държава своите мажоритарни дялове. (Шум и реплики е 180 млн. лв. Това правителство взе нови заеми в размер на 3,5 млрд. лв. От тях вместо да запушвате дупки в бюджета, които са следствие на лошата събираемост, можехте същата тази 2012 г., при тези пазарни условия да изкупите обратно от ЕРП-тата държавния дял точно така, и да има държавата ефективен контрол и собственост върху един естествен монополист. Няма как да се бяга от отговорност и да си измивате ръцете с предишно правителство, защото резултатът – тези протести, е следствие на две неща. Първо, неефективен контрол и финализиране на приватизацията на един естествен монопол. Второ, от една политика на тотално замразяване на доходите и на социалните ангажименти на държавата в продължение на четвърта година. На четвърта година! Само че инфлацията на основни стоки, не говоря за средната, а за тази, която засяга най-бедните хора в България, е много по-висока от средната от 15%. Тя е от 20-30 до 40% за основни хранителни стоки, за горива в това число. За дървата е 50%. Затова хората протестират, защото не виждат ангажимент на държавата към тях. Искам да приключа с един ангажимент, който беше поет от Вашето правителство в края на миналата година. В продължение на два месеца господин Дянков лъжеше пенсионерите, че ще има коледни надбавки. Каза: „Бюджетът се изпълнява прекрасно, сигурно ще има надбавки.” После си изми ръцете с Европейската комисия, че не можел да ги плати заради непреведени средства. Бяха преведени средства и Европейската комисия го опроверга – че въпросът за коледните надбавки, е въпрос на национална политика и на решение на правителството. В момента се води политика на връзване на бюджета за сметка и на гърба на хората. Хората не могат да издържат повече на това. Необходима е радикална промяна в отношението на държавата към ежедневието на българските граждани. Не бюджетът и финансовата стабилност като самоцел и хората като жертва, а бюджетът и финансовата стабилност като инструмент хората да живеят по-добре. Но очевидно това не се разбира от сегашното правителство. Затова губите доверието! Въпрос от народния представител Антон Кутев относно оставката на председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране господин Ангел Семерджиев. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги! Този път въпросът се придвижи много бързо – зададох го във вторник и вече подлежи на отговор, за което благодаря. благодаря. Аз недоумявам две неща. Едното е защо, в смисъл ясно ми е защо беше освободен Семерджиев, не ми е ясно защо беше назначен преди това и какво се случи в процеса между назначаването му и освобождаването му? му? Ако причината за освобождаването на господин Семерджиев са ЕРП-тата и очевидните проблеми с тях, както вече стана дума няколко пъти днес, би трябвало не да освободите него, а по някакъв начин Вие сам да се освободите. През 2004 г., когато беше продаден мажоритарният дял от ЕРП-тата, те бяха продадени от правителство, в което Вие бяхте главен секретар на МВР. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.) Приемаме, че Вие не сте имали пряк ангажимент към продажбата на ЕРП-тата, но не мога да повярвам, че половин година по-късно, когато Вие се явихте за депутат в същата тази политическа сила – става дума за НДСВ, тогава вече няма как да не сте приели това, което Вашите колеги от НДСВ половин година преди това бяха направили. Защото през 2004 г. те продават ЕРП-тата, Вие ставате депутат от НДСВ през 2005 г. Само няколко месеца след продажбата на ЕРП-тата, Вие правите това. И сега, през 2012 г., продавате и миноритарния дял вече от Вашето правителство в качеството Ви на министър-председател.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, не съм виждал друга институция да работи влиза някой, говори и след това отива с подчинените му журналисти да пие кафе. Излиза, изговаря нещо, става и си излиза. След това казва: „ Защо не идваш да ни отговаряш?”

Това, което господин Кутев говори, смехотворно е точната дума, по простата причина, че все едно сега да търсите главния секретар Калин Георгиев да го питате за каквото и да било, свързано с действията на министрите и на правителството. Той си има преки оперативни задачи и си ръководи функциите – координира дейността на МВР, и си я прави. Това съм правил и аз тогава. Депутат от НДСВ. Спомняте си, че имах две места тук в Парламента и може би това е единственият случай, в който столовете останаха празни, защото не дойдох да се закълна, Запълват се, не остават празни, но аз не дойдох да се закълна, помните! Търсихте ме, викахте ме. Не дойдох! След това, тогавашният вътрешен министър господин Петков, като дойде в МВР каза, че с удоволствие би работил с мен като главен секретар, защото съм се справял много добре. А пък тогава уважаемият отсъстващ от Парламента господин Доган казваше, че той лично ме е предложил за

си мандатоносител и да си в коалиция с цялата партия. Това не означава ли, че приемаш, по Вашата логика, всичко, което са направили?

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател! По повод на репликите от залата, че съм бил в Управителния и Надзорния съвет на ЧЕЗ. Да, бил съм в „ЧЕЗ електро” – това е малката фирма, за около 10 месеца. Разликата между тогавашното и сегашното положение, господа, е, че аз бях в малката фирма със заплата по-ниска от депутатската, а в момента в голямото ЧЕЗ, в „ЧЕЗ – България” стои личността, наречена Димитър Стефанов – Каратиста.

Разликата между Каратиста с 35 хил. лв. заплата и моята разлика за 10 месеца работа в ЧЕЗ, в която съм си свършил работата, както ми е възложила държавата, е огромна. Връщаме се на въпроса. Ако приемем, че господин Семерджиев не Ви е уведомявал достатъчно ясно какво се случва в електроразпределителните дружества, Вие защо не питахте Каратиста? Вие с Пашата се познавате, би трябвало да познавате и него? Защо не питахте кмета на София как се получи така, че за мандата, от който Вие започнахте в Столична община, досега дълговете на общинската топлофикация са се качили от 150 милиона на 500 милиона? Ако не Ви го е казал Семерджиев, защо не питахте кметицата на София? Защо Семерджиев не Ви обясни как се получи така, че докато през Вашето управление ЕРП-тата винаги излизаха с печалба, което е нормално, защото те са търговски дружества, НЕК като държавно дружество през цялото време излизаше със загуба от порядъка на 10 милиона 10 милиона месечно? Тези неща нямаше ли как да Ви ги каже Семерджиев? Питах защо го уволнихте, ама питах и защо го назначихте? Вие го назначихте преди три години и половина и би трябвало да носите отговорността за всичките тези действия. Защото, ако не Ви ги е казвал той, е трябвало Каратистът или някой друг да Ви ги разкаже. Дуплика, господин премиер. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаем господин Кутев, ето и днес Ви казвам: назначихме новия шеф на ДКЕВР, просто за да има титуляр, към който сме дали 20 дни кредит на доверие, за да вървят всички тези процедури, за които говорим.

подкрепи предложение незабавно да се избере шеф на ДКЕВР с две трети от парламентарното мнозинство. Това назначение сме направили, за да има титуляр.

на моя отбор, така че имате кого да си питате. Не съм го виждал от години. През мен и моите зали са минали стотици каратисти. Нямам никакво желание да им следя развитието, от 15 години не го правя. Ако искате да имаме нещо конструктивно от

Преминаваме към отговорите на Николай Младенов – министър на външните работи, който първо ще отговори на въпрос на народния представител Лъчезар Тошев относно действията на Министерството на външните работи за защита правата на българското малцинство в Румъния. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин министре, в края на миналата година, когато бях на заседание на Конгреса на ЕНП в Букурещ, се срещнах с председателя на българското дружество в Букурещ господин Лука Велчов един известен българин, който ме информира за това, че се отнема правото на богослужение на български език в православната църква „Св. пророк Илия” в Букурещ, в която доскоро имаше възможност да се правят такива богослужения. Също така намиращият се точно срещу църквата Клуб на българите в Букурещ, където имаше библиотека, място за заседания, салон за срещи, също се отнема и това поставя българската общност в Букурещ пред един голям проблем. За сравнение бих искал да кажа, че правото на богослужение на майчин език за румънците и за власите в България е гарантирано. Има такава църква в София на ул. „Княз Борис”, където може да се провежда богослужение на техния майчин език и затова бихме искали да има същото отношение и към българската общност в Румъния. Българите в Букурещ са изявили желание да бъдат настанени, тъй като им се отнема настоящият клуб, къщата на известния български родолюбец и дарител от ХІХ век Димитър Хадживасилев, която е свързана с нашата история. Тя се намира в центъра на Букурещ, обаче има нужда от съществен ремонт, за който те нямат средства. поставих този въпрос и пред българския посланик в Румъния, за да бъде решен, но бих искал днес да чуя Вашия отговор на въпроса: какви мерки са предприети от Министерството на външните работи за гарантиране правата на българското малцинство в Румъния по отношение на правото на богослужение на майчин език и ползване на помещение за клуб на това дружество в Букурещ? Предприети ли са вече постъпки по този повод и какви пред румънското правителство и пред Румънската православна църква? Има ли готовност Министерството на външните работи да осигури необходимите средства за ремонта на къщата на Димитър Хадживасилев в случай, че румънското правителство реши

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Тошев, уважаеми народни представители! Господин Тошев, от Вашия въпрос разбирам, че сте подробно запознат с проблема. За народните представители, които нямат достатъчно информация по казуса, бих искал първо да кажа, че храмът „Св. пророк Илия” в Букурещ е предоставен за безвъзмездно ползване на българската православна общност още през месец юни 1954 г. В решението на Румънската православна църква, с което се предава за ползване на българската общност, е записано, цитирам: „Предаване на църквата „Св. пророк Илия – хан Колця” за ползване от българската общност в столицата, докато същата си построи собствена църква в Букурещ”.

В края на март 2009 г. Румънската православна църква постави условие за назначаване на румънски свещенослужител, като първи свещеник, и за въвеждане на богослужение на румънски и български език в църквата, като се изисква предаването на ключовете на храма от българския свещеник. Министерството на външните работи веднага изрази своето неодобрение на тези действия на румънската страна, след което временно отне и дипломатическия статут на румънския свещеник в София в знак на протест срещу техните действия.

за българската общност в Букурещ. Това е въпрос, по който в момента работата продължава. Правителството прави всичко възможно за решаването на проблема, като работи основно в две направления. Първо, оказване на съдействие и подкрепа за диалога между двете църкви,

– последно през октомври 2012 г., пред румънския министър на външните работи, с когото имахме среща. Същевременно продължава и работата на Светия синод на православната ни църква на базата на техния диалог с Румънската православна църква. Имаме основание да смятаме, че в най-скоро време въпросът ще получи положително разрешение. По отношение на къщата на Димитър Хадживасилев, за която Вие споменахте, споменахте, за съжаление, нейният правен статут все още не е изяснен в рамките на румънското законодателство и затова не може да бъде предоставена или ремонтирана. Ако той бъде изяснен, ние ще предприемем действия пред румънските власти, за да съдействаме да бъде предоставена на българската Последно, в момента в една такава постройка към храма „Св. пророк Илия” се помещава българското дружество, което се казва „Демократичен съюз на българите в Румъния”. От 2010 г. се води юридически спор за освобождаването на това помещение. Посолството ни е в постоянен диалог с румънските власти и с дружеството. Надявам се, че ще имаме бърз резултат, за да може да имат свое помещение в което да заседават, дори преди да се построи

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, благодаря за отговора, но все пак трябва да имаме предвид, че месеците вървят. Българите в Букурещ са получили искане да освободят помещението и те трябва някъде да бъдат настанени. Имат голяма библиотека с български книги, важни за тяхната история и за историята на българската общност в Румъния и Букурещ. Къде биха могли да бъдат занесени, ако няма помещение, което да им е предоставено? Ето защо смятам, че този въпрос трябва да бъде един от приоритетните въпроси в предстоящите месеци в работата на нашето посолство в Букурещ и на Министерството на външните работи, тъй като те очакват, че този въпрос ще бъде решен съвсем в непосредствено

вещи, мястото за събиране и така нататък – няма къде да бъдат поставени тези неща, ако няма помещение, в което те да могат да ги преместят. Защото, ако има искане да напуснат, трябва да им се предложи място, където да бъдат пренесени книгите и другите вещи. От друга страна, начинът на третиране на българското малцинство в Румъния е важен за нашите българо-румънски добри отношения. Ако пред пред нас имаме едно добро отношение към българите, които живеят в Румъния, това означава, че нашите взаимоотношения могат да бъдат добри, да имаме общи действия в рамките на Европейския съюз и двустранно. Това е важно като един от приоритетите на нашата регионална политика в нашия регион и европейската ни политика в рамките на Европейския съюз. Надявам се тези въпроси да бъдат правилно разбрани и от страна на румънските държавници и политици, които да предприемат необходимите стъпки, за да може правата на българското малцинство в Румъния да бъдат защитени. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли Благодаря, господин председател. Искам да уверя господин Тошев и уважаемите народни представители, че българската общност в Букурещ няма да остане без свое помещение, макар и временно до намиране на някакво по-постоянно решение, било то свързано с къщата на Димитър Хадживасилев в Букурещ или по друг подходящ начин. Това е приоритет не само за правителството, но и за всички български граждани и всички български политически партии. Ние работим много интензивно по решаването на подобен тип казуси и в други страни. Надявам се, че в най-скоро време ще може да представим пред българската общност, но най-вече пред етническите българи от Сърбия нова възможност, където в Белград те да могат да се срещат, да имат свое средище, в което да развиват своята дейност. По подобие или може би по друга схема, ще направим всичко възможно това да се случи също Госпожо Добрева, заповядайте да развиете Вашия въпрос относно реакцията на Министерството на външните работи във връзка със ситуацията с българското православно богослужение в храм „Св.св. Викентий и Анастасий” в Рим, Италия. Имате думата, госпожо Добрева. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, по време на посещението си в България Йоан Павел ІІ изрази своята воля да предостави място за служене и пастирска дейност на българската православна църковна общност „Св.св. Кирил и Методий” в Италия. С благословията на Негово Светейшество се подписва конвенция, с която храмът „Св.св. Викентий и Анастасий” в центъра на Рим се предоставя за ползване и пастирска дейност от българската православна общност, съвместно с католическата църква. Вече десет години храмът е място за контакти и поддържане на българско самосъзнание на хилядите българи, които живеят в Италия, място, в което с техни усилия е изградено българско неделно училище. Тук децата учат български език и литература, българска история и роден край. В храма провежда дейността си православна хорова капела, която включва професионални музиканти от различни националности. Храмът се утвърди също като възлово пространство, което задължително се посещава от всяка държавна делегация във връзка с 24 май. През 2012 г. в този храм президентът Плевнелиев постави паметна плоча. За съжаление след месец септември 2012 г. ситуацията с храма се променя рязко и то в отрицателна посока за българската общност. Тогава ректорът на храма монсеньор Джанджулио Радиво назначава лице с румънски произход, което да отговаря за неговата поддръжка. Това лице, ползващо се с протекции, саботира провеждането на българското богослужение, държи се непристойно с българите. В храма са монтирани и камери, които следят посетителите. Според свидетелства на наши сънародници въпросното лице се занимава още с криминални дела и сутеньорство. В момента се възпрепятства провеждането на богослужебна дейност, прекъснати са също контактите между българите, българското неделно училище се е изместило в друга постройка, лишена от ток и отопление. Не работи хоровата капела. Твърди се, че към храма проявяват интерес частни субекти, които искат да го използват за своите цели. Председателят на църковното настоятелство арх. Паулина Тихолова и енорийският свещеник на Българската православна църковна общност архимандрит Климент Бобчев са провели посещение. Моят въпрос към Вас е свързан именно с тази ситуация, която бе широко отразена и в националните ни медии. Какви действия предприе българската държава в лицето на Министерството на външните работи, за да бъдат защитени правата на Българската православна църковна община и на сънародниците ни в Италия?

правото на собственост принадлежи на Италианската република, а правото на ползване на католическата църква. От страна на католическата църква храмът влиза в административната територия на Римския викариат. За самия храм имат грижата църковно настоятелство и свещеник, подчинени именно на Римския викариат. Съгласно споразумението, което и Вие цитирахте, от 2002 г., на Българската църковна община е разрешено да ползва част от храма за времето от петък до неделя. Не е разрешено да ползва целия храм и не е разрешено да го ползва седем дни в седмицата. Това е споразумението, което е подписано от представителите на двете църкви – нашата и католическата. Нарушаването на това споразумение е причината за възникналите към края на миналата година пречки за богослуженията в храма на българската Скандалните действия на служителя по чистотата са може би само поводът, за да започнат тези разправии. Извършените от нашия представител при Светия престол дипломатически действия пред държавния секретариат на Ватикана, и по-късно пред Римския викариат конкретно, засега са с ограничен резултат. Католическият ректор на църквата не желае да освободи въпросния служител, създал проблемите, с аргумента, че му вършел работа. Последният отговор на нашите усилия е, че режимът за ползване на църквата, съгласно сключеното споразумение през 2002 г., няма да бъде променян. за решаването на казуса е в компетенциите на двете църковни общности – католическата и Българската православна църковна община, тоест той не е международен, междудържавен въпрос. Най-вече трябва да бъде базирано на спазването на споразумението, което е подписано между двете страни през 2002 г. Би следвало архимандрит Климент заедно с председателката на църковната община арх. Тихолова да се разберат с епископ Матео Дзупи за разрешаване на проблема. Това е най-прекият път, за да може в момента проблемът да бъде овладян и решен.

вижданията ни по отношение на спазването на конкретиката на това споразумение. Това, което предстои в момента, е среща между викария на Западно и Средноевропейския митрополит и римския викарий. Надявам се, че на тази среща ще може да бъде намерено решение, което да позволи да се избегне напрежението, което се е създало в общността покрай тази личност, занимаваща се с хигиената на храма, така че да може да се изпълнява напълно

имате думата за реплика. възможността въпросът с участието на Българската православна църковна общност и възможността да извършва православно благослужение в храма в Рим според мен

В този контекст се организират различен вид провокации, които да принудят българската общност сама да се откаже от ползването на храма. Това именно налага незабавни действия, и то с правни последици от страна на дипломатическите ни представители във Ватикана и Рим. Според българи, живеещи в Италия, до този момент дипломатическите представители на България извън изпълнението на протоколни функции не са се намесили директно в решаването на този случай.

Отново според наши сънародници пропуските в уреждането на този въпрос са свързани с това, че България вече няколко години не е представена в Италия и във Ватикана на равнище посланик. Мисля, че подобна практика, и то в отношенията ни с Италия, е недопустима и е Ваша отговорност. Не е ясно по какви причини утвърденият още през миналата година за посланик в Рим дипломат Ангел Чолаков – съветник на премиера Бойко Борисов по външнополитическите въпроси, все още не заема посланическия пост в Рим. Както не е ясно защо нямаме дори кандидатура за посланик във Ватикана, и то в година, когато отбелязваме 1150-годишнината от Великоморавската мисия на светите братя Кирил и Методий.

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Добрева, споразумението, подписано през 2002 г., остава в сила. То не е променяно, то няма да бъде променено и това официално е потвърдено от властите, и е потвърдено пред Римския викарият. Това споразумение, както казах и в самото начало, позволява на българската общност да ползва част от храма за времето от петък до неделя. Всички недоразумения и проблеми, които възникват покрай тази ситуация, която съществува, трябва да бъдат решени именно в рамките на това споразумение. То е валидно и ще продължи да бъде валидно и нито българската, нито отсрещната страна имат намерение да го денонсират. Надявам се, пак повтарям, че в срещата, която предстои да бъде направена, частният казус, който в голяма степен предизвиква това напрежение през последно време, ще намери своето решение, така че българската общност да може да се чувства спокойно в рамките на изпълнението на възможностите, които споразумението дава, да служи в църквата и да я ползва по начин, който е най-правилен и е ползвала от 2002 г. до сега. Благодаря. благодарим на министър Николай Младенов за отговорите, които ни даде на поставените въпроси. Преминаваме към Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика. Той ще отговори на първо питане от народния представител Емилия Масларова относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България. Имате думата, госпожо Масларова, да развиете питането си в рамките на три минути, както е по правилник. Няма да съм първият, нито последният човек, който ще постави въпроса за демографската политика в страната. Всички знаем, че България има проблеми в демографската област, и то не от вчера, и неслучайно правителството на Сергей Станишев през 2006 г.

че тогава имаше приоритет в политиката на правителството, насочено към демографските проблеми. Този приоритет се изразяваше в специално отношение към майките, към децата, към младото семейство, в резултат на което в края на мандата на предишното правителство новородените бебета бяха с 20 хиляди повече, отколкото в началото на този период. Разбира се, демографската политика не е само раждаемост, тя е и здраве, тя е и стандарт на живот, тя е компонент от много фактори. В същото време обаче искам да кажа, че Вие актуализирахте тази национална стратегия и може би съвършено своевременно, защото само преди известно време Световната банка обяви, че най-сериозното предизвикателство пред България е демографската криза. Тя е предизвикателство и пред националната ни сигурност. Аз се запознах много внимателно с политиката в областта на тази нова, актуализирана Национална стратегия в демографската област и откровено казано по този повод задавам моето питане, което е на дневен ред, днес към Вас. Вас. През годините на Вашето управление общо взето в тази област не се направи, да не кажа нищо, или почти нищо. Това, което беше направено, разбира се, задълбочи темповете на демографския дисбаланс в страната, продължи темпа на увеличаване на емиграцията предимно на млади хора от страната. Вие увеличихте двойно периода за изчисляване обезщетенията на майчинството, в резултат на което всяка една майка получава с 26 лв. месечно по-малко в сравнение с 2009 г. Всички знаем, че замразихте обезщетенията за майките между една и две години, замразихте детските добавки. Разбира се, много тежка е ситуацията на пазара на труда. Всичко това доведе до едни неблагоприятни резултати, да не кажа много тревожни резултати, тъй като през 2012 г. новородените бебета са с 20 хиляди по-малко от 2009 г.

които очертават дългосрочната стратегическа рамка за изпълнение на хоризонталната интегрирана междусекторна и междуинституционална демографска политика, а именно актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението на Република България от 2012 до 2030 г. и Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора от 2012 до 2030 г. Двата документа са разработени в отговор на сериозните демографски дисбаланси и застаряване на населението, породени от ниските нива на раждаемост, висока смъртност и засилени миграционни процеси, започнали от 1990 г. България има регресивен тип демографско възпроизводство. За продължителен период от време раждаемостта не може да компенсира нивата на обща смъртност. Факт е, че през последните две години броят на родените деца намалява. Това е така не защото не се предприемат мерки за осигуряване на условия за раждане и отглеждане на толкова деца, колкото родителските двойки биха искали да имат, а поради трайното и непрекъснато намаляване на броя на девойките и жените във фертилна възраст. Броят на жените във фертилна възраст към 31 декември 2011 г. е 1 650 000.

Увеличава се обаче тоталният коефициент на плодовитост, тоест средният брой деца, родени от една жена. Това означава, че се увеличава раждаемостта на децата по-висока от ранг – През 2011 г. средният брой живородени деца от една жена е 1,51 и се доближава до средните стойности в Европейския съюз. В резултат на предприетия комплексен подход за посрещане на демографските предизвикателства през 2011 г. се наблюдават и други позитивни промени. Достигнатото ниво на детска смъртност е най-ниското в демографското развитие на страната – 8,5 промила при 17,5 промила през 1997 г., въпреки че все още остава високо по отношение на средните стойности в Европейския съюз. Майчинската смъртност е най-ниска – 2,8 при 17,6 през 2000 г. Увеличава се средната продължителност на предстоящия живот при мъжете с 1,9 години, при жените – с 2 години, в сравнение с 2002 г. Намалява отрицателният механичен прираст на населението, който се формира като разлика между броя на заселилите и заселилите и изселилите се от страната. Ако през 2010 г. с положителен механичен прираст са само две области – София-град и Варна, то през 2011 г. те са вече шест Русе, Бургас, Варна, Пловдив и София-област. Миграцията вътре в страната намалява, като за първи път се наблюдава засилено движение към българските села. Намалява миграцията на населението извън страната, намаляват емигрантите от страната в чужбина, намаляват емигрантите от страната в чужбина под 20-годишна възраст, нараства броят на завръщащите се емигранти от чужбина в нашата Родина. Приоритетите в Националната стратегия за демографско развитие на населението са дългосрочни, те са пет, а направленията – забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението чрез насърчаване на раждаемостта и създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване репродуктивното здраве на населението, подобряване на общата демографска информираност и сексуално-продуктивна култура на населението, подобряване на общото здравно състояние, преодоляване на негативните последици от остаряването на населението и подобряване качествените характеристики на човешкия капитал чрез възприемане на комплексен междусекторен подход за активен и продуктивен живот на възрастните хора в добро здраве, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението, пазара на труда, пенсионната система и реформата, която направихме през последните години, социалното подпомагане и грижи, здравеопазването, образованието, културата, развитието на солидарността между поколенията и повишаване на общото образователно духовно и културно равнище, квалификация, способности и умения на населението от всички възрастови групи, постигане на социална кохезия и създаване на ранни възможности, ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението, адаптиране и синхронизиране на нормативната база с потребностите. През миналата година в рамките на тези пет приоритета се изпълняват общо 212 мерки и програми с индикатори, изрично посочени в бюджета, и източници на финансиране от държавния бюджет и от Оперативната програма „Човешки ресурси”. В заключение искам да Ви информирам, че за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие са ангажирани и са включени 14 министерства, Националната здравноосигурителна каса, Националният статистически институт, Националният осигурителен институт, Сдружението на общините, социалните партньори, Българският червен кръст и всички организации и министерства, които имат отношение по тези въпроси. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Масларова, имате думата да зададете два насочващи допълнителни въпроса към господин министъра. Господин Младенов, дали все пак, така като четете това, което изчетохте сега, не Ви прилича на бодряшко рапортуване от едно много, много старо време? Защото аз, слушайки Ви, смятам, че трябва да не Ви задавам повече въпроси за демографските характеристики. Няма как това, което Вие казвате и това, което е реалност – или живеем в две различни Българии, или просто този, който Ви го е написал, е писал нещо, като е гледал към светлото бъдеще или към не толкова лошото минало. Защото ниското жизнено равнище в страната е факт и то се констатира от всички институции, не само в България и Европа, но и световни. При нас покупателната способност е с 45% по-ниска в сравнение с тази от Европейския съюз. Имаме най-висок ръст на бедността – 42% от населението са в групата на риск от бедност. Но най-тревожното е – тези, които са писали отговора че има гнезда на бедност и в тях попадат над 48% от децата до 18-годишна възраст. Тоест, онзи фертилен контингент на млади момичета, който се подготвя. Разбира се, там попадат над 78%,

„Нашето правителство е дало 14 млрд. лв. повече пари за социални плащания отколкото предишното правителство”. Е, какво от това? Значи, или ние имаме едно нискоефективно насочване на средствата в социалната област, или това не е вярно. Аз ще се върна към актуализираната демографска стратегия, за да кажа, че там пише, че отделни министерства в бюджетите си предвиждат програми и работят усилено, Вие ги изброихте преди малко. В нашето Министерство на труда и социалната политика за 2013 г. са предвидени 5 млн. 500 хил. лв., и, забележете – те са за административно обслужване.

ще продължи следващо правителство, но аз искам да кажете поне едно нещо, което ще насочите – към майките ли, към децата ли, към най-нискодоходните групи ли, към тези гнезда на бедност, които са най-рискови ли, към възрастните ли? Едно нещо ми кажете – до края на мандата ще направим това. Господин министър, имате думата за отговор на допълнителните въпроси Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Масларова, това, което Ви казвам, е истина. Ако не вярвате, заповядайте в министерството, моите експерти да Ви го обяснят и да Ви дадат съответните документи. По отношение на конкретните дейности. Съвместяването на родителството с трудовата и професионална реализация е със средства от държавния бюджет и от държавното обществено осигуряване, Европейския социален фонд и Оперативната програма „Човешки ресурси”. В инициативата за активна политика на трудовия пазар през 2011 г. например са включени общо 76 182 жени в различни форми на заетост, обучение и квалификация, по Закона за насърчаване на заетостта на работодателите, които разкрият в срок не по-малко от 12 месеца работни места за безработни лица, самотни родители, осиновители или майки-осиновителки до тригодишна възраст, от три до петгодишна възраст и така нататък. По-специално внимание се отделя на кариерното развитие на младите хора с програмите „Старт в кариерата” и назначаването допълнително на 600 души млади хора до 29-годишна възраст в Министерството на труда и социалната политика и в Министерството на здравеопазването със съответните структури. Схемата „Отново на работа” – за гледане и грижи за деца до тригодишна възраст, създаване на заетост на младежи чрез осигуряване на стаж

на работно време, разписани в Кодекса на труда, от които могат да се ползват от майките, когато излязат от майчинство и постъпят пак на пазара на труда, регламентираните в Кодекса на труда надомна и дистанционна работа също са в улеснение на професионалната квалификация. Искам само да Ви кажа, че броят на децата, настанени в детски градини за учебната 2011-2012 г., е 228 000, което е с 20 300, или 9,8% повече от броя през 2007-2008 г. Така че ние ще продължаваме в тази посока – изграждане на нови детски градини, нови детски ясли, нови услуги за деца от 0 до 3 и от 3 до 7 години, както е проектът „Социално включване” с новата банка. Там сме много напреднали – на над 100 000 деца и техните родители с деца от 0 до 3 и от 3 до 7 години, включително и деца с увреждания, деца от малцинствата и с ниски доходи на техните родители ще може да им се предоставят тези услуги.

са насочени много средства, но в крайна сметка бедността се задълбочава, раждаемостта спада, безработицата се увеличава, а младите хора напускат България,

не е благоприятна за демографските характеристики в страната. Разбира се, че ще има 20 000 деца повече в детски градини, след като 20 000 деца повече са се родили през 2009 г., само че след три години няма да ги има тези 20 000, защото те вече не са се родили. Хубаво е, че правите детски градини, само че и там трябва да се прави много перфектен баланс. Тъй като Вие много сериозно казвате „стимулиране на младите майки за връщане на работа”, бих искала да Ви задам въпрос, разбира се, Вие не можете да ми отговорите сега, защото процедурата не позволява, кое в крайна сметка в политиката на Министерството на труда и социалната политика е приоритетна политика е приоритетна политика. От една страна, деинституционализация – връщане на децата в семейна среда. От друга страна, когато бебето стане на шест месеца,

контактувате с организациите на тези жени, млади жени, които искат да работят в България, да раждат в България, тук да останат децата им, ще видите, че настроението, нагласата е съвършено различна. Много често казвате „дечицата”. Би

мерки на парче просто за да спасяваме положението или правейки PR акции. Господин Младенов, демографската политика не се решава за един ден. Запозната съм с това, зная, че чудеса няма да се случат. Зная обаче, че има възможности всички политически сили да се обединим, че там трябва да насочим своите приоритети.

въпросът, който зададох преди няколко месеца, касае група граждани от Пловдив, които

В писмото, което съпровожда подписката, те развиват пред Вас, че не могат да получат възнагражденията си от бившия си работодател, работодател, предишния собственик на „Крепежни изделия – 2009”, който е продал впоследствие собствеността на друг собственик. Обръщали са се към Инспекцията по труда, откъдето не са получили съвет или помощ какво да правят. Завели са свои дела – индивидуални и групови срещу собственика, бившия им работодател. Тъй като част от делата са приключили, в това число и с изпълнителни листове, се оказва, че фирмата, чрез чрез която той е управлявал „Крепежни изделия”, образно казано, е куха фирма, по чиито сметки няма нищо, никакви активи.

за съжаление, те не получават отговор от Вас, а от Главната инспекция по труда, която казва, че нищо не може да направи. Моят въпрос към Вас е: наистина ли нищо не може да се направи за десетки хора от едно предприятие, които са работили добросъвестно, на които са дължими хиляди, на някои – десетки хиляди лева възнаграждение?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

ЕООД, Пловдив, като три от тях са извършени през 2010 г., други седем – през 2011 г. и една през 2012 г. На работодателя нееднократно са давани задължителни за изпълнение предписания. Образувани са административнонаказателни производства и са съставяни актове. От месец ноември 2011 г. дружеството не осъществява дейност, а от месец юли 2011 г. трудовите правоотношения с всички работници и служители са прекратени. Към настоящия момент не функционира и офисът на предприятието, в който инспекторите по труда при предишни проверки са установявали връзка с работодателя. Министерството на труда и социалната политика чрез контролните органи на Инспекцията по труда оказва съдействие на работниците и служителите по тяхно искане за изплащане на дължими парични вземания от трудови правоотношения. Искам да Ви информирам, че за последните три години и половина до момента благодарение на намесата на Инспекцията по труда са изплатени над 220 милиона забавени плащания на работници и служители в цялата страна. Продължаваме съвместни проверки с Националната агенция по приходите в тази посока. След завеждането на иск пред съда обаче за такива вземания въпросът може да бъде решен само от съда. В конкретния случай исковете за присъждане на парични суми от трудови възнаграждения са уважени от съда и присъдените с влязло в сила съдебно решение суми могат да бъдат потърсени само

Благодаря Ви, господин председател. Господин министър, Вие всъщност ми прочетохте почти идентичен отговор, какъвто Главната инспекция по труда е дала на работниците. Когато те на два пъти се обръщат към Вас, Вие видимо сте възлагали на инспекцията да им дава отговор. Това не е удовлетворително по две причини. Първата причина е, че когато за първи път те са се обърнали към Инспекцията по труда в Пловдив, не са били достатъчно добре консултирани. От друга страна, инспекцията не е правила необходимите проверки, за да установи, че още в онзи момент това същото дружество – „Крепежни елементи – 2009”, е било изпразнено от съдържание. Как може да се допусне от Инспекцията по труда да продължи да функционира и да си разменят кореспонденции и санкции, които надали са били изплатени, при положение че собственикът,

Видно има някакъв чадър, поставен над този бивш собственик. Видимо, че за да се обърнат към Вас хората, търсят начин да се направи нещо, което не съществува в законовата база.

Поставям този въпрос не защото си мисля, че Вие сте съдът, а защото е необходима промяна в нормативната и законовата база, за да предотвратява такива случаи. В същото време, да обърнете внимание на хората от инспекциите по труда по места,

Това, което са ме информирали, е, че са съставени наказателни постановления на стойност 10 хил. лв. през този период на дружеството, предписания за изпълнение и така нататък. Аз пак искам да кажа, в тези казуси съдия-изпълнителите – държавни или частни, трябва да се намесят по отношение на изпълнение решение на съда, включително и включително и прокуратурата трябва да се намеси по този казус. А що се отнася до това дали са консултирани, аз специално ще проверя за Инспекцията по труда в Пловдив дали са направили това, което е записано в техните правомощия – да консултират работниците и служителите, какви действия да предприемат в тези ситуации. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Следва въпрос от народната представителка Емилия Масларова относно Конвенцията за правата на хората с увреждания. Госпожо Масларова, заповядайте да развитие въпроса.

Благодаря, господин председател. Господин министър, колеги! В началото на миналата година – 26 януари, в Народното събрание беше приет Закон за ратифициране Конвенцията за правата на хората с увреждания. Това, което трябва да кажа, е, че тогава имаше доста въздържани отношения от страна на всички организации на хората с увреждания. Те очакваха да се случат много сериозни неща, които са свързани с изпълнението на конвенцията. Не много страни са посегнали да извършат този смел акт, който направи нашето правителство. Каква е ситуацията в момента? Изпълнението на Закона за Ратификация на Конвенцията всъщност закъснява с една година. Приетият план за действие също закъсня с доста голям период, защото Вие, господин министър, по-скоро Министерският съвет, ако не се лъжа през октомври прие прие Концепция за промени на националното законодателство, което е свързано с изпълнение на Конвенцията за хората с увреждане. Заложените за изпълнение мерки касаят обаче работата на следващото правителство, защото година и два месеца бяха необходими на правителството да създаде междуведомствена работна група за подобряване, разработване на координационния механизъм. До юни 2013 г. – забележете, юни 2013 г. – трябва да има правилник за това как да работи тази междуведомствена комисия. В бюджета за 2013 г. няма заложено нищо в повече за хората с увреждане. Точно обратното – те са на онова равнище, на което бяха преди години. И това, което трябва да кажа, е, че дори увеличението на стандартите на издръжка за хората с увреждане все още не могат да достигнат стандартите за издръжка от 2009 г. от 2009 г. Господин министър, аз се запознах с тази концепция за промяна на националното законодателство и трябва да кажа, че бях удивена как е възможно в такава концепция, в която трябва да разпишете ясно и категорично какво ще правите – 12 страници са копи-пейст преписана и лошо преведена самата конвенция и само половин страница с два абзаца има краткосрочни и дългосрочни цели, които са просто едни пожелания. Така че моят въпрос към Вас, господин министър, е: какво за 2013 г., до края на мандата, ще направи в съответствие с приетия Закона за ратифициране на Конвенцията за хората с увреждане и последващите необходими документи по тази позиция и тази политика? Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Масларова! Искам да Ви напомня, че не Вие и Вашето правителство, а нашето правителство – на Политическа партия ГЕРБ, предложи на Народното събрание да ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета на Общото събрание на ООН на 13 декември 2006 г. в Ню Йорк, в сила от 3 май 2008 г. И на 26 януари 2012 г. Народното събрание на Република България ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания. Това беше приветствано от националните организации на хора с увреждания, с които работим в един много добър диалог. По отношение на плана – това, за което питате, ние имахме заседание на Националния съвет на 4 февруари тази година и там обсъдихме времевата рамка и това какво ще се прави оттук нататък. На срещата беше поканен Омбудсманът на Република България, който изрази желание да поеме ангажимента да следи много пряко изпълнението на прилагането на конвенцията. Освен това правителството прие двугодишна програма за внедряването на конвенцията в Република България. Съвсем накратко по това, което се предвижда за 2013 г. Формиране на експертна група по координация на изпълнението на плана за действие, която ще разработи правилника, указание за работа на експертната група за прилагането на този механизъм. Краен срок – февруари тази година. Създаване на експертна група за разработване на координационен и мониторингов механизъм – март октомври тази година. Разработване на координационен механизъм, механизъм за мониторинг, изготвяне на законодателни промени във връзка с определянето на отговорни органи за координация и мониторинг, изработване на концепция и промени в нормативната уредба. Има конкретни отговорници, срокове, срокове, голяма част от които ще бъдат изпълнени до края на юни тази година и в диалог с национално представителните организации на хората с увреждания. Правим всичко възможно, за да можем да изпълняваме и да следим най-вече с мониторинг как се изпълняват двугодишните програми, приета от правителството, за което имат ангажименти много министерства, институции, национални сдружения на хората с увреждания, общините, социалните партньори, неправителственият сектор, за да можем да бъдем успешни в тази посока. Уверявам Ви, че работим доста съвестно по този въпрос. Благодаря Ви. Благодаря, господин председател. Господин министър, аз не си спомням да казах: Вие, ние, кой е приел и кой не е приел. Вие сте направили, Вие сте взели закона, Вие сте направили концепция, Вие сте направили стратегическа магистрала за развитието, двугодишен план, една междуведомствена междуведомствена криза на 4 февруари, след като законът е приет на 12 януари миналата година. Вие сте предвидили какви нормативни документи, какъв диалог… И какво от това? Какво се случва за хората с увреждане? Какво се случва? Това, че заседавате, че обсъждате, че анализирате, че пишете документи, които се отнасят за светлото бъдеще, това не топли хората с увреждане. Мисля, че и Вашата парламентарна група, защото във Вашата група винаги не сте получили нещо, което всички народни представители получаваме, имаме една декларация от хората с увреждане. Те се обръщат към народните представители представители и казват така: „Господа народни представители, обръщаме се към Вас, защото изпълнителната власт показва през последните три години, че съдбата на българите не е неин приоритет, особено на нас, хората с увреждания.”. Те се наричат в тази декларация „невидимите хора на България”.

Аз неслучайно казвам, че предишното правителство, без да има закон, е повишило стандартите за издръжка, повишило е специалното отношение към децата. Не сме направили всичко. Там обществото ще бъде в дълг винаги. Но, извинявайте, цяла година и половина или година и два месеца Вие се занимавате с концепции, с общи приказки, с преписване на конвенцията и нищо, но от сърце за хората с увреждане. Не мога да не съм афектирана, защото аз, както сигурно и Вие получавате някаква информация, знам, че до кабинета на министъра общо взето се филтрират лошите новини, идват само позитивните новини, но ние също получаваме писма, ние също се срещаме с хората. най-, най-дълбокото дъно на мизерията и на нищетата, и на лошия здравословен статус в България. Хубаво е, че сме направили всички тези законодателни инициативи, но въпросът е не да ги приемеш, а въпросът е какво ще изпълниш.

И това е, което се мъчим да правим в тежка икономическа криза, аз ще дам само два примера, за да можем да облекчим тяхното състояние. Първо, по отношение на личните асистенти. Чрез финансиране от държавния бюджет, чрез финансиране по Оперативната програма „Човешки ресурси” – „Алтернативи”, чрез сключените договори със 160 общини в цялата страна за помощ в дома с лични асистенти за предлагането на интегрирани социални здравни услуги за възрастни хора, за самотни хора и за хора с увреждания, ние тази година сме подсигурили над 18 500 лични асистенти да обслужват над 30 хора с увреждания в цялата страна, за да получат компетентна социална и здравна помощ. Никога в Република България не са отделяни толкова много средства, колкото се прави в този момент и то в недостиг на средства, както и в държавния бюджет. Второ, чрез Агенцията за хора с увреждания, за което искам да им благодаря, те почти са готови, изработили са вече интегрирана информационна система за хората с увреждания, което е изключително важно и тя ще бъде внедрена поетапно от месец март тази година до месец август тази година. Това е изключително важно – тя ще обхване Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за хора с увреждания, Агенцията по социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Държавната агенция за закрила на детето, представители на общински и на областни управи. Тоест, чрез тази информационна система, уважаеми дами и господа народни представители, ние ще имаме възможност да правим още по-добра политика и по-добър мониторинг по отношение на хората с увреждания. И това ще стане факт само след няколко месеца. Използвам случая да благодаря на колегите от Агенцията за хора с увреждания, тъй като чрез Оперативната програма „Човешки ресурси” те успяха да разработят успешно тази система, която ще бъде внедрена от месец март до месец август тази година. Благодаря

в последните месеци от управлението на ГЕРБ е нормално да се връщаме към предизборната програма на партията, към тези ангажименти, които ГЕРБ пое към българските граждани и да се опитаме да направим една съпоставка за това кое от тях е изпълнено на практика. Искам да Ви попитам, уважаеми господин министър, знаете ли какви ангажименти пое ГЕРБ по отношение на сектора, който ръководите? Знаете ли например, че разделът за социалната политика се намира в раздела към приоритета, озаглавен „Постигане на благоденствие и просперитет на българските граждани”? Това е магистралната цел на ГЕРБ, която и Вие с Вашата социална политика би следвало да осигурявате – благоденствие и просперитет на българските граждани. Това звучи абсурдно на фона на дереджето, на което се намират българските граждани днес. Знаете ли също, че в тази предизборна програма е записан ангажиментът за запазване на съществуващите и създаване на 200 хиляди работни места? Аз няма да Ви питам създали ли сте и къде са тези работни места, защото всички знаем, че под ръководството на ГЕРБ в България бяха загубени над 300 хиляди работни места. Вчера беше огласено едно изследване на Националния статистически институт от края на миналата година, от което става ясно, че безработицата в България продължава да расте. По официални данни тя е вече 12,6% или 417 350 души в България са безработни – с 8,6% се е увеличила безработицата спрямо същия период на миналата година. на миналата година. И всички ние много добре знаем, че това е само официалната статистика, че на практика безработните български граждани са над 700 хиляди души, така че моят въпрос към Вас е: какви мерки ще предприемете за справяне с безработицата в България, доколкото изобщо имате време за това? Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, през тази година това, което е предвидено чрез Националния план по заетостта и чрез Оперативната програма „Човешки ресурси” на първичния пазар на труда чрез посредничеството на бюрата по труда, е да бъдат устроени 130 хиляди безработни в реалния сектор. Освен това чрез Националния план по заетостта със средства от държавния бюджет 73 млн. лв. плюс Оперативната програма „Човешки ресурси” – 380 млн. лв., тоест над 450 млн. лв., са предназначени за заетост, субсидирана заетост за бизнеса. За дълготрайно безработни, за млади хора до 29-годишна възраст, за възрастни хора над 50-годишна възраст, за хора с увреждания са предназначени тези схеми и програми и общо тази година вече 120 хиляди безработни работят по различните мерки и програми в цялата страна. Така е в населени места, където безработицата е изключително голяма и благодарение на тези програми и благодарение на тези 120 хиляди човека, които работят в цялата страна, там където няма достатъчно бизнес, тези хора с достоен и честен труд си изкарват прехраната и вместо да получават социални помощи, го правят. Така е и в Ружинци, където бях вчера. Там е намаляла двойно безработицата 450 човека са назначени на работа по тези програми. Така е и в Неделино – 800-900 човека. Така е и в Бяла Слатина – 800 човека по мерки и програми, така е в цялата страна. аз мисля, че по този начин ние сме от полза в тази тежка икономическа криза, особено в тези населени места, където няма достатъчно бизнес – да подпомогнем хората и по този начин подпомагаме и местните власти, за да могат да си облагородят

които ще работят в структурите на Министерството на здравеопазването и на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Агенцията по социално подпомагане. Уважаема госпожо Манолова, искам да Ви уверя, че правим всичко възможно и с ресурсите, с които разполагаме, и със средствата за обучение, за квалификация, за преквалификация, за подпомагането на бизнеса, който кандидатства с проекти за подобряване на условията на труд, с проекти за плащането на пътя до работното място на работниците и на служителите, с проекти за повишаване на квалификацията на работното място на заетите лица, както и на безработните лица. По отношение на статистиката искам да Ви информирам, че безработицата в България заради кризата леко се увеличи, но тя е в общи линии толкова, колкото и в Еврозоната – около 11,9% е за месец януари тази година, а миналата година при план 11,5% средногодишно беше 11,1%. След месеците февруари и март, които са най-тежките месеци, безработицата леко ще падне и благодарение на тези проекти и програми, с които ние финансираме там, където няма достатъчно бизнес. Благодаря

Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! Безработицата заедно с бедността безспорно са най-големите проблеми на българските граждани. Не може и нямате право да се оправдавате само с икономическата криза, защото след управлението на Сергей Станишев Ви оставихме една страна, която имаше една от най-ниските безработици в Европа – 6,4%. За времето на управлението на ГЕРБ тя се е увеличила два пъти и е на едно от най-високите нива в Европа, но със сигурност темповете за увеличаване на безработицата в България са най-високите в Европа. Това се вижда впрочем и не само от неофициалните данни, които говорят за 700 хиляди безработни български граждани, но и за данните от официалната статистика, включително и статистиката на ръководената от Вашето министерство Агенция по заетостта. Тогава логично възниква въпросът: какъв е ефектът от от мерките, от програмите, с които непрекъснато се хвалите? Аз не мога да повярвам, че сте похарчили 500 млн. лв. и резултатът от похарчването на тези пари е повишаване на безработицата с нови процентни пунктове – само за последното тримесечие на миналата година с 25 000 души, официални данни. Значи има нещо дълбоко сбъркано в социалната политика, която водите. Няма как да се харчат толкова пари за програми за заетост, няма как да има десетки програми за борба с младежката безработица и в крайна сметка тя в България да расте и да е на най-високото ниво в Европа. Или неефективно харчите тези пари – впрочем ние имаме представа какво точно се случва с усвояването на европейските програми, включително и тази за „Развитие на човешките ресурси”, или има нещо друго, което не е така във Вашата социална политика. Ако трябва да бъдем точни, европейските програми, Програмата за развитие на човешките ресурси би следвало само да надгражда

намалят парите, които Социалното министерство отделя за активни мерки на пазара на труда. Четири години парите, които отделяте, са в размер на 70 млн. лв. – три пъти по-малко от управлението на

За тази година сме предвидили 73 милиона по Националния план по заетостта, плюс 380 милиона допълнително по Оперативната програма „Човешки ресурси”; общо над 450 милиона за заетост, обучение и квалификация както на безработни, така и на заети лица. С тези пари ние осигуряваме работа на 120 000 човека в момента в цялата страна. Уважаема госпожо Манолова, това са близо 4% безработица, тоест с тези програми осигуряваме безработицата да не е по-висока с 4% от сегашната. Ето за това отиват тези пари и може да попитате общините и кметовете дали са доволни от тези програми. По този начин помагаме на общините По този начин помагаме на общините да правят социална политика, което е изключително важно. Никога досега не са имали тези държавни лостове, с които разполагат в момента, да правят социална политика с програми по заетост, с програми за лични асистенти и така нататък. Може да ги попитате дали са доволни от това. По отношение дали социалната политика е правилна или не, искам да Ви кажа кое не е правилно, което се правеше преди години. Не е правилно да не правите реформа в пенсионната система, да използвате ранното пенсиониране, да увеличавате дефицитите в Националния осигурителен институт с цел да поддържате едно ниско ниво на безработица.

Госпожо Христова, заповядайте да развиете въпроса си относно нарушения на трудовото законодателство и условията на труд в „Интендантско обслужване – клон Калофер” ЕАД, град Калофер, област Пловдив. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, неизбежно беше да задам своя въпрос през месец ноември миналата година заради лошите условия на труд в „Интендантско обслужване – клон През месец октомври работещите там сезираха и кмета на град Калофер, и мен, за това че пет месеца не бяха получавали заплати, които, забележете, за осем или десетчасов работен ден са 150 лв. на месец, което е 90 лв. под прага на бедност. Не са получавали и ваучерите си за храна, доколкото имам информация, все още не са ги получили, и всички работници, заедно с жителите на Калофер, бяха готови да протестират за това, че не са им изплатени заплатите, заради което директорката на „Интендантско обслужване – клон Калофер” започна един постоянен, неистов тормоз над тях. Първо, няма отопление в помещенията, в които работят. Второ, освен прекия тормоз, който тя осъществява на работното им място, започва да им се обажда по телефона и след края на работния ден. Тогава инициирахме една среща със заместник-министъра на отбраната, при положение че Министерството на отбраната е принципал на това предприятие. След тази среща обаче, след като се изплатиха дължимите нещата да се успокоят, работният процес да продължи нормално, директорката продължи да тормози работниците, да ги контролира с кого говорят, какво говорят и така нататък. Затова, господин министър, и предвид това, че Вие в няколко Ваши медийни прояви казвате, че много проверки се правят от Главна инспекция по труда, високи резултати са постигнати, аз Ви питам дали сте наясно с условията на труд в „Интендантско обслужване – клон Калофер”, правена ли е такава проверка от Главна инспекция по труда и тя какво е констатирала? заповядайте, господин министър. През 2011 г. в „Интендантско обслужване” са извършени две проверки по искане на работници и служители в предприятието. Исканията са касаели неизплащане на трудовите възнаграждения за месец януари 2011 г. и нарушение, представляващо едностранна промяна на начина на изчисляване на трудовото възнаграждение: от изчисляване според времетраенето на изчисляване по сделна – според изработеното. По време на проверките в цеха са работили 55 работници и служители. През месец ноември 2012 г. е направена друга такава проверка, дадени са съответните предписания и са съставени съответните актове. От проверените ведомости за заплати в предприятието е установено, че трудовото възнаграждение е под размера на минималната работна заплата, установена за страната, определен съобразно заработеното по трудовите норми, като работодателят не отчита причината за неизпълнението на трудовите норми. При тези констатации проверката на контролните органи е насочена към преценка на приетите норми, като е изискано представянето на информация в тази насока, с цел преценка на причините за неизпълнението на трудовите норми. Друга проверка е направена на 18 декември 2012 г. Дадени са задължителни предписания, включително и по здравословни и безопасни условия на труд. Спрени са две машини и съоръжения и са съставени допълнително два акта за установяване на административни нарушения. Искам да Ви уверя, че проверките ще продължат. Тази сутрин говорих с министъра на отбраната, тъй като мисля, че това предприятие е към техните структури. Той обеща за пълно съдействие и че ще предприемат съответните мерки, за да се нормализира ситуацията. Чрез Инспекцията по труда ще следя как се изпълняват тези предписания, и то в най-кратък срок. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря. Имате думата за реплика,

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, през месец октомври, когато зададох въпрос към министъра на отбраната, той също ни увери, че ще предприеме необходимите мерки, така че условията на труд в „Интендантско обслужване” да са в рамките на допустимите норми. Сега сме месец февруари и това нещо не се случва. Отоплението в помещенията, в което работят хората, се пуска за 30 минути в седем след това се пуска на обяд за 15 минути и това е за целия работен ден. Хората работят облечени с по няколко

Разбирам, че сте правили проверки, направили сте Вашите констатации и така нататък. Проблемът обаче е, че нещата по никакъв начин не са се подобрили. Няма промяна! Това е проблемът. Главната инспекция по труда си прави проверките, разбрахме преди няколко минути от въпроса, който колегата Захари Георгиев зададе пак по отношение на Главна инспекция по труда. Главната инспекция си прави проверките, констатира си нарушенията, съставя си актовете и нещата си продължават по същия начин. Хората продължават да работят на студено, 20-ти месец продължават да стоят с неизплатени ваучери за храна, продължават да работят за 150 лв. на месец и няма никаква промяна. Това е големият проблем и това е въпросът, на който ние очакваме отговор от Вас. Дуплика, господин министър. Благодаря. Както Ви казах преди малко, получих уверението от министъра на отбраната, че в най-кратък срок нещата в предприятието ще се нормализират. Ако това нещо не се случи, Главна инспекция по труда ще предприеме всички, дадени й от закона правомощия, включително ако се налага и най-крайните. Благодаря. Следващият въпрос е от народния представител Мая Манолова относно подпомагане на пенсионерите. Госпожо Манолова,

предполагам забелязали сте, че през последните седмици страната ни се тресе от протест и от бунтове – многохилядни, които се случват практически ежедневно във всички градове на България срещу януарските сметки за ток. Ако бъдем честни, хората протестират не толкова срещу сметките за ток, а срещу своята невъзможност да ги платят. Предполагам забелязали сте, че голяма част от тези хора са пенсионери и това е напълно обяснимо, защото с 200 лв. трудно можеш да си платиш сметката за ток от 100 лв., да си купиш храна, да си осигуриш лекарства. Изкушавам се в рамките на този въпрос да Ви попитам, не се ли чувствате отговорен за тези протести? Вярно е, че основната вина е на правителството, което остави монополите да се вихрят и да раздуват сметките за ток, да богатеят на гърба на българските граждани. От друга страна, фактът, че доходите на хората са замразени вече четвърта година, е и Ваша отговорност. Освен пенсионерите сред протестиращите има и майки с деца, чиито обезщетения останаха в рамките на 240 лв. Там има и безработни българи, има и работещи със замразени доходи, там има и пенсионери, на които пенсиите четвърта година не са пипнати с нито стотинка, при положение че стоките от първа необходимост, които те потребяват, се увеличиха с 30% и само сметките за ток за януари са увеличени двойно. В този контекст е и моят въпрос към Вас за коледните надбавки, които обещахте, но не дадохте на българските пенсионери, макар че след Нова година се оказа, че е имало финансова възможност за това. Моят въпрос е: ще намерите ли начин да компенсирате българските пенсионери след коледно, след като България е финансов отличник на Европа, след като сме реализирали 750 милиона икономии за миналата година според Дянков? За отговор – министърът на труда и социалната политика господин Тотю Младенов. Ви е отговорил на 18 януари тази година. Ще се спра по-подробно на това, което предстои. Благодарение на реформата, която направихме през последните две години в пенсионната система, ние имаме възможност от 1 април да увеличим всички пенсии, и то без да увеличаваме дефицитите в държавното обществено осигуряване. От 1 април тази година увеличаваме минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 145 на 150 лв. Повишаването на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 април ще доведе до увеличаване и на минималните размери на пенсиите за трудова дейност, които се изчисляват от този размер – минимален размер на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, на пенсиите за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест и на наследствените пенсии. Увеличаване на максималния размер на получаваните една и повече пенсии от 700,00 на 770,00 лв. от 1 април тази година.

за индексиране на пенсиите са различни в зависимост от годината на отпускането на пенсията. Също от 1 април тази година с Решение на Министерския съвет

които се определят от този размер – социална пенсия за инвалидност, пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност и персонална пенсия, както и на някои добавки, които също се определят в процент от социалната пенсия за старост: добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, добавката по Указ № 1611/85 г. и добавката по чл. 5 от Закона за ветераните от войните. Това, което успяхме от началото на мандата досега, въпреки тежката икономическа криза по отношение на минималната работна заплата, тя беше увеличена с около 29% и от 1 януари тази година е 310 лв. Също така от 1 юли миналата година във връзка с увеличаването на цените на тока, ние увеличихме с толкова и размера на сумата, която даваме на социално слаби български граждани по определен критерий за отоплителния сезон за енергийните помощи – над 210 хил. български семейства и домакинства получиха тези енергийни помощи за есенно-зимния период. помощи за есенно-зимния период. Правим всичко възможно в тежката икономическа криза да компенсираме най-ниско доходните групи. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, ето това е Вашият проблем и всъщност проблемът на българските граждани че Дянков е говорителят на Социалното министерство. Нещо повече, Дянков е човекът, който взема решенията и в Социалното министерство. Но ако за Дянков има оправдание, тъй като той образно казано е счетоводителят на държавата, за Вас няма никакво оправдание, защото Вие би следвало да бъдете социалният работник на държавата. Вашето безхаберие по отношение дереджето на българските пенсионери наистина е смайващо. Ще използвам по-понятни числа и за колегите, които слушат в залата, защото от НОИ бяха по-откровени от Вас. Те обясниха какво увеличение предвиждате на пенсиите от 1 април – между 5 и 22 лв. Това, за което говорите с такъв апломб, ще се изрази в увеличение на пенсиите между 5 и 22 лв.! Не се ли притеснявате, че следващите бунтове, които ще се случат в държавата, ще бъдат именно през месец април и ще ги предизвикате Вие с това символично, смехотворно, подигравателно, унизително отношение към българските пенсионери – между 5 и 22 лв. Всъщност един от начините за решаване на проблема с протестите и с високите сметки, както казват експертите и както всеки би Ви казал, е да намерите начин да подпомогнете най-бедните български граждани. Сред тях са българските пенсионери. Бих си позволила да Ви дам един съвет: имате достатъчно основателен и уважителен повод – протестите на улицата. Опитайте се да убедите правителството и Дянков, че това би могло да бъде причината да отпуснете надбавки, даже еднократни на българските пенсионери. (Председателят дава пролетни, следколедни, както искате, но това е единственият начин тези хора да бъдат спасени, а от друга страна, да бъде спасено правителството от гладни бунтове и от изгонване с камъни. Дуплика, господин министър. не знам откъде сте смятали и колко имате по математика, но увеличението на всички отпуснати до 31 декември 2009 г. пенсии от 1 април ще бъде с 9,8%. с 9,8%. Всеки може да смята каква му е пенсията и колко ще получи. По отношение на това, което питахте за Дянков – такива важни решения в държавата не се вземат нито от Дянков еднолично, нито от Младенов. Тези решения се вземат от Министерския съвет. Да, ние може да имаме различни мнения по различни въпроси с колегата, но в крайна сметка решенията се вземат от Министерския съвет. Благодаря. Следващото питане е от народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова относно политиката по заетост през 2013 г. Господин Стойнев, виждам, че Вие ще развиете питането.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

с очакване Вие да ни изненадате с конкретна политика, която да доведе наистина до увеличаване на заетостта и съответно намаляване на безработицата. Четири години сте на власт, усвоявате милиони, насочвате милиони, а безработицата от 6,4% е 12,4%! Да, казвате: „Кризата е много тежка, в Европа е много тежко, при нас е много тежко”, само че в Европа, когато Вие дойдохте на власт, безработицата беше

Не вярвам да се е вдигнала двойно безработицата в Европа, колеги. Проблемът е, че тук действително има някаква липса на политика, господин министър. Зарадвах се, когато миналата година чух, че заетостта ще Ви бъде основен приоритет. За съжаление, за миналата година ние отново имаме срив на заетостта и увеличаване на безработицата. Тази година също се зарадвах, когато чух, че министърът на финансите започва да говори с Ваши термини и че за него политиката за справяне с безработицата става основен приоритет, само че видите ли, ще се намерят едни пари, ама не е още ясно докъде, тоест ако някъде остане нещо, ще го насочим към безработните! Аз очаквах, че напротив, Вие в последната година от мандата си най-накрая ще се сетите, че в тази държава има хора и че по някакъв начин трябва да им се гарантира заетост. Вие имахте конкретния инструмент като Националния план за действие по заетостта

Сега, когато имаме над 12% безработица – според синдикати и работодатели достигаме 20% безработица, но аз ще работя с официални данни, парите по Националния план за действие по заетостта са 73 млн. лв.?!

Как ще намалите безработицата? Имате ли някакви нови мерки, които да са различни от тези за 2012 г., така че наистина да видим, да разберем и хората да усетят, че има правителство, което разбира разбира проблемите на хората и е готово с конкретни политики да подпомогне хората, или за пореден път ще имаме един изцяло пренаписан План за действие по заетостта, който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

на уважение към Вас и към народните представители ще повторя тези неща и ще се помъча да ги обогатя. Действително тази година приоритет на цялото правителство е заетостта

по Националния план по заетостта във връзка с тежката картина на пазара на труда. Другото нещо, което искам да Ви уверя, е, че в момента по всички тези програми работят над 120 хил. човека. Министерството на труда и социалната политика не е инвеститор, господин Стойнев, и Вие много добре го знаете. Това, което се мъчим да направим в тежката ситуация на пазара на труда, е да подпомагаме тези населени места

а от друга страна – да помагаме на общините да облагородяват населените места. Още една много важна функция за безработните лица по тези програми – да не губят трудови навици. Това е изключително важно, за да имат възможност след това да си намерят работа в реалния сектор на пазара на труда.

Ние поемаме заплатите и осигуровките, плащаме на наставник, който е прикрепен към тези млади хора при чиракуването им в предприятията. Осигуряваме първа работа за млади хора до 29-годишна възраст, ново работно място, където 40% от инвестициите, освен поемането на разходите за заплати и осигуровки за младите хора, отиват за оборудване на самото работно място. Това е изключително важно. Програмата „Безопасен труд” за финансиране проекти на бизнеса – вече 30 милиона са дадени на бизнеса за над 240 предприятия. В момента се оценяват останалите за още 40 милиона, които ще бъдат дадени. Никога досега България не е давала толкова пари за бизнеса и за подобряване условията на труд. Вече има реални, съизмерими резултати с реално подобряване на условията на труд.

преди Европейската комисия да е приела Младежката гаранция – четири месеца след завършване на образованието да бъде намерено подходящо работно място на тези млади хора до 29-годишна възраст, ние правим това от миналата година. Имаме сключено споразумение със синдикатите и с работодателите по този въпрос, има координационен механизъм, който оглавявам. Всеки месец се събираме, отчитаме напредъка, следващия месец ще докладвам пред Министерския съвет и в в Парламента какви са резултатите и какъв е напредъкът по този въпрос. Сключи се Национално споразумение между Агенцията по заетостта и между Министерството на образованието в срок от четири месеца след като завършат, да се обменя информация на завършилите образователната система или за по-рано отпадналите от образователната система, за да може в срок от четири месеца ние да помогнем на тези млади хора да си намерят работа или да продължат своето обучение и квалификация в реалния сектор.

Вместо социални помощи искаме хората да работят. Голяма част от тях след придобиване на съответните трудови навици, особено за младите и по-възрастните, да могат да останат реално на пазара на труда. Ето това е важно в политиката, за да може да не се натрупват през годините, както и през последните 20 години хора, които отпадат от образователната система и дълго време да остават без работа. Ние искаме да затворим тази врата и именно в срок от четири месеца,

Благодаря Ви, господин министър, че отделихте толкова много време и наблегнахте върху Младежката гаранция, защото всички български граждани трябва да знаят, че това е инициатива на европейските социалисти. Благодарение на европейските социалисти тя стана европейска инициатива, което е факт. За съжаление миналата година Вие отхвърлихте бодро три законопроекта за справяне с младежката безработица, а сега се опитвате мерките да ги притъкмите и да ги препишете леко – това, което Ви беше предложено от опозицията, но важното е да има резултат, важното е да намалява младежката безработица. Проблемът е, господин министър, че тя се увеличава. Проблемът е, че по време на криза за активни мерки на пазара на труда Вие не намалявате бройката на хората, които ще се възползват от Националния план по действие по заетостта. Примерно през 2009 г., ако е можело да се възползват приблизително 88 хил. души и да кандидатстват за активни мерки на пазара на труда, тази година при двойно по-голяма безработица, може би и тройно по-голяма, уважаеми дами и господа народни представители, бройката е едва 22 хиляди. Какви мерки, господин министър? За какво говорим? Вие пак продължавате – милиони, милиони, милиони. Хубаво,

в цялата страна, като около 90 хиляди от тях са само по Оперативната програма „Човешки ресурси” – около 90 хиляди от тях реално работят в България по оперативната програма! По оперативната програма темповете на разплащания

само от Агенцията по заетостта реално ще бъдат разплащани минимум около 40-50 млн. лв. на бизнеса по различните схеми, за които говорих. За възрастните хора над 55-годишна възраст. Те са един от основните контингенти с двете най-важни програми по Оперативна програма „Човешки ресурси”, а именно „Развитие” и „Подкрепа за заетост”, където над 50% от всички заети

направени около 96 борси в цялата страна, включително и във висшите и средните учебни заведения в цялата страна, във връзка с гаранцията за младите хора. Също така предвиждаме да бъдат изпълнени 196 регионални програми, разработени от общините и областните управи. Искам да Ви уверя, че за последната една година Агенцията по заетостта разкри над 600 приемни в цялата страна – в малките населени места, където няма бюра по труда, с цел да обхванем колкото се може по-голям брой обезкуражени лица, които са безработни и които по една или друга причина не искаха да се регистрират в бюрата по труда. Това естествено леко покачи и нивото на безработицата, но по-важното е, че тези хора бяха обхванати именно от тези мерки и програми, които досега не бяха използвали. Повярвайте ми, вчера в Ружинци и в Чупрене, където бях, това се отчита от местните власти и от самите хора. Благодаря. Благодаря. За отношение – заповядайте, господин Стойнев. Благодаря Ви, господин министър. При толкова стотици милиони усвоени е нормално някои хора да се възползват, то остава никой да не се възползва от тези пари?! Проблемът е, господин министър, че особено за хората, които са над 55 години, безработицата все повече и повече расте. Тези хора никой не ги иска на работа, за тях няма работа. Вие ги ограничавате да се пенсионират, защото с тази реформа, с която толкова много се хвалите, много добре знаете, че за миналата година 17 хил. човека не са могли да се пенсионират. само за миналата година! Обаче Вие пак казвате, че това е една много добра мярка. Хубаво, но как помагате на хората, при положение че за 2009 г. по Националния план по действие по заетостта за хора над 55 години е гарантирана заетост на 4600 човека,

Нещо има сбъркано, господин министър! Нещо има сбъркано! Не може колкото повече се увеличава безработицата, толкова повече Вие да намалявате обхвата за тези хора. Пак ще кажете: оперативната програма усвоява... Ама хубаво, усвоява, но резултатите са коренно различни. Не го казвам аз, казва го статистиката Не го казвам аз, казва го статистиката – българската и европейската статистика, господин министър. Хвалите се с тази Оперативна програма – много добре, но Вие сте на едно от последните места по усвояването на тази програма, господин министър. Няма как да ме убедите, че правите всичко възможно и, че това което правите е най-доброто, защото не е и Вие го усещате сам – нито за младите, нито за активните хора, нито за хората в предпенсионна възраст.

а накрая няма работа и няма работни места. Тогава на кого да вярват? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Следващият въпрос е на народния представител Емилия Масларова относно неразплатени разходи за социални плащания към 31 декември 2012 г. Заповядайте, госпожо Масларова. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е породен от факта, че към края на миналата година – последните две седмици на месец декември, пристигнаха при мен много писма и обаждания, не само от моя избирателен район, но и от граждани от страната, които се притесняваха и оплакваха, че не са получили своите различни видове социални плащания. Става въпрос за обезщетения за отглеждане на малко дете от една до две години, за детските добавки, добавки, за интеграционните добавки на хората с увреждания, за ресурсите, които се дават на хората с увреждания за помощни и технически средства. средства. По този повод поставих въпроса на господин Младенов: всъщност колко и какви са неразплатените средства за социални плащания, които са останали към края на 2012 г.? Как и кога се предвижда те да бъдат разплатени?

социални плащания? Сам разбирате, че това са средства, които се дават на хора, които по закон имат право да ги получат и след като имат право да ги получат, то те попадат в категорията на хора, които разчитат на тези средства, които при всички случаи осигуряват някакъв минимален стандарт, с който те да закърпят ситуацията, в която са. са. Аз Ви моля да ни информирате: има ли неразплатени, къде, има ли такива затруднения и в крайна сметка за месец февруари по същия начин ли ще бъде ситуацията или ще успеете да се вместите в рамките на предвиденото в закона

за да плащаме по 40-50 милиона само от Агенцията по заетостта на хората и на бизнеса. Това доведе до допълнителни разходи и допълнително натоварване на бюджета на министерството, най-вече на Агенцията по социално подпомагане. В края на миналата година се стигна до затруднение в плащанията. Като израз на загриженост към тези хора правителството отпусна на два пъти – веднъж 7 милиона и втори път 6 милиона, допълнително средства за плащания по различни програми, които със закон трябва да плащаме на хората в социалното подпомагане, но въпреки положените усилия към 31 декември миналата година останаха неразплатени 11 млн. лв. по различни нормативни основания – Вие казахте кои са те. Към 8 януари 2013 г. – с около една седмица закъснение, всички тези пари са изплатени. Аз още веднъж искам да използвам възможността да се извиня на всички хора за това.

И аз ще използвам случая да кажа на господин Младенов: не се връщайте към 2007 г., тъй като програмата стартира в края на 2007 г., тъй като Програма „Човешки ресурси” беше на 14-то място, а сега нашата програма е на 26 то място и за съжаление срещу 800 милиона безработицата, обезкуражените, напусналите млади хора са се увеличили. Така че нека да не съпоставяме и да не спекулираме с това. Въпросът е, че тези пари трябва да се използват ефективно, не да ги давате на близки до Вас депутати и депутатки, и да не се знае къде отиват парите и какъв е ефектът. Що се касае до това, което казахте, благодаря, добре е, че сте ги изплатили. Ние в началото на януари имахме среща с майките, по инициатива на господин Стойнев, и те действително споделиха: „Никога не е било това нещо, да ни се забавят тези плащания”. Обърнаха се към нас: „Вие знаете ли какво значи 15 или 20 дни да не дойдат навреме парите, на които разчиташ?” И те са абсолютно прави! Добре е, че това е извършено и разплатено. Господин Младенов, аз бих задала и следващия въпрос. Тези разплатени в началото на 2013 г. средства са от бюджета за 2013 г., тоест бюджетът за 2012 г. е занулен. Значи ли това, че ще има напрежение в плащането през 2013 г.? Още повече, че хората, които се нуждаят от тези ресурси, не намаляват – говоря за социално слабите. Майките намаляват, децата намаляват, защото раждаемостта намалява, но в крайна сметка тези, които ще отговарят на тези условия, благодарение на комплекс от фактори – няма да се спирам на тях, се увеличават. Има ли опасност бюджетът, предвиден в тази област за 2013 г., да не достигне? Това е също нещо, което трябва да се вземе предвид с оглед ритмичното изплащане на различните видове социални плащания за различните категории хора, които имат право на тях. Благодаря.

Уважаеми колеги, имаме още две минути до удълженото време, което няма да ни стигне за следващия въпрос, така че с това приключваме днешния парламентарен контрол и днешното пленарно заседание. Следващо пленарно заседание – 20 февруари 2013 г.,